**Leko, Josip (SDP)** Sada bismo, ako dozvolite, prešli na utvrđeni dnevni red po točkama koje su utvrđene na dnevnom redu. To je - Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, drugo čitanje, P.Z. br. 667 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, članak 194. do 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su o prijedlogu zakona proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješće ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar pravosuđa, Orsat Miljenić. Izvolite gospodine Miljenić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici, pred nama je znači Konačan prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova. Kasnije ćemo imati isto to u odnosu na područja i sjedišta državnih odvjetništava. Tako da dio ovoga što ću sada iznijeti odnosi se i na ovaj zakon, makar se razlikuje. Dakle, kod ovog, kod izrade ovog prijedloga provedena je jedna izuzetno široka javna rasprava. Osobno sam obišao cijelu ili gotovo cijelu Hrvatsku, ovdje prezentacija u Saboru je započela za Odbor za pravosuđe sa svim podacima još negdje siječnja, veljače, razgovarali smo, konzultirali smo se, dogovarali smo i sada je ovo ono što je pred vama. Analize koje smo napravili prilikom izrade ovog su išle do u detalje. Meni je mi smo zbog ograničenog formata to prezentirali samo članovima Odbora za pravosuđe ali oni su imali priliku vidjeti do kud podaci sežu za svako područje, za svaki sud pa i za pojedine osobe o tome koliko ima predmeta do toga kakvi su prostori, koliki su troškovi, što se očekuje i što se ne očekuje. Sve to je također i na našim web stranicama, dakle komunicirano je sa javnošću konstantno. Možda jedna napomena, primili smo preko 200 primjedbi od kojih je dobar dio usvojen i nalazi se u ovome što je pred vama. Možda o tome i o kakvom se pitanju radi možemo vidjeti po tome što se od 2002.konstantno govori o racionalizaciji o smanjenju brojeva. Mislim da je evo tu su i bivše kolegice koje su i započele, mislim da je u vašem mandatu započelo, vi ste imali kolegice Škare Ožbolt test prekršajnih i općinskih sudova po finskom projektu itd. dakle to je nešto na čemu se konstantno radi. I do sada je napravljeno puno, ja ne mogu reći počeli smo od velikih brojeva, došli smo do jedne manje strukture. Međutim i ta manja struktura kada se usporedimo sa zemljama EU i Vijeća Europe i EU je apsolutno prevelik. I apsolutno ono što je točno da građani plaćaju puno, a rezultat nije dobar i to je tako. Ja sada ovdje govorim o pravosuđu, možda bi se mogli zapitati o svim sektorima ukupno, ali ajmo vidjeti što se događa u pravosuđu. A reći ću vam samo neke podatke koji su sada sadržani u najnovijem izvješću CEPEJ-a, dakle to je Komisija Vijeća Europe za komisiju pravosuđa iz kojeg i Europska komisija vuče bitne podatke za svoje one tablice koje su bile predočene javno prije jedno pola godine. Dakle, broj sudova, prosjek hrvatski u ovom trenutku za prvostupanjske sudove, a ovdje o njima govorimo danas je 3,31, prosjek Vijeća Europe je 2,37 ali kada uzmemo zemlje s kojima se volimo uspoređivati i koje imaju stvarno učinkovito pravosuđe, onda vam je to Austrija 1,9 dakle skoro dvostruko manje nego Hrvatska sada, to je Njemačka 1,27 skor 1/3 hrvatskog prosjeka, Mađarska 1,52, Poljska 0,81, Slovačka 1,16 itd. Dakle već taj pokazatelj govori da je ovo problem koji moramo adresirati. Ali ajmo dalje, što znači ovaj veliki broj? Broj sudaca i ovdje ću se odmah ograditi podaci CEPEJ-a uvijek se govorio o metodologiji znači nije nije sudac nema isti pojam u svim zemljama, predmet nije svugdje isti. Recimo mi imamo prekršajne suce u mnogim zemljama oni ne spadaju u kategoriju sudaca, isto tako i prekršajni predmeti, ali ponavljam ovo je metodologija koju koristi cijela Europa i na nju se poziva, pozivala se Europska komisija. Dakle po tome smo mi, a radi se o podacima iz zadnjeg izvješća to je 2012., oni su vrlo slični danas, mi smo na 45,3 suca na 100 tisuća stanovnika, prosjek Vijeća Europe je 21, Njemačka vam je na 24,7, Austrija 18,3, Mađarska 27,9, Češka 29,1, Švicarska 15,8 itd. stavite to u razmjer. Ajmo dalje, broj sudskih službenika na 100 tisuća stanovnika iz istog izvješća. Hrvatska 162 na 100 tisuća stanovnika. Znate koliki je prosjek Vijeća Europe? 65. Nije trećina ali skoro trećina našeg. Slovenija oni su negdje blizu nas, a Češka skoro dvostruko manje, Njemačka više nego dvostruko manje, Austrija 1/3 itd., a to su zemlje koje kada se gleda ona učinkovitost su puno bolje rangirane od naših i to je problem. Dakle to su podaci, znate bilo je dosta govora šta ste koja je naša analiza, što sadržava? Naša analiza se vidi kažem što smo svi napravili, ali ovo je ono kako nas i drugi vide. Ovo su podaci gdje se mi uspoređujemo s drugim zemljama. zemljama. Dosta se govorilo o proračunu i sigurno će se govoriti i ubuduće, ali po izdvajanju proračunskom Hrvatska je u gornjoj polovici i to je također jedan apsurd da mi plaćamo jako puno svi kao građani, a uslugu koju dobijemo uvijek nije dovoljno dobra. Ponavljam opet, 2012.mi smo izdvajali 0,36 BDP-a po stanovniku za pravosuđe, prosjek Vijeća Europe 0,21 znači izdvajamo koliko, trećinu više. Hoćemo opet govoriti o Njemačkoj koja izdvaja manje, Češkoj, Švicarskoj, Nizozemskoj, Finskoj itd. ponovno iz istih podataka koji kažem nisu naši. To su podaci koji su službeni. koji su službeni. To je relativno izdvajanje. Hoćemo govoriti o apsolutnom izdvajanju gdje smo mi na nekakvih skoro 37 eura bili, a prosjek je 34, dakle i tu smo iznad prosjeka čak mi sa zemljom koja ima ekonomske poteškoće, koje imamo iznad prosječno izdvajamo. I to je presjek koji je pred nama. Istovremeno, ako govorimo o prvostupanjskim postupcima recimo o parničnim i trgovačkim, prosjek tog istog Vijeća Europe je 246 dana, a hrvatski 457. Dakle, to vam samo kažem da dovedemo u korelaciju ono koliko plaćamo, jer i pravosuđe je dio usluge koju dobivaju građani. Dakle, građani izdvajaju iz poreza i moraju dobiti uslugu za to što plaćaju, a usluga je ovo što vam kažem skoro dvostruko duže nego u istim usporednim zemljama. Dakle, ponavljam nisu naši podaci. Jedna od, pa mi smo u ovom trenutku recimo 10000 predmeta iznad 10 godina, starijih od 10 godina. Problem je što neki građani čekaju 15, 20 godina, neki ovdje. Od 5 do 10 godina 28000 predmeta, od 3 do 5 50000, stariji od 3 godine 88. To je naša stvarnost. Frustrirajuće, izuzetno je frustrirajuće. Mi kao ministarstvo imamo, zapravo nemamo nikakvu mogućnost utjecaja i to je u redu da smo tu potpuno odvojeni od sudbene vlasti. Ali je frustrirajuće kad dobijete upit građanina zašto mi predmet nije riješen ne znam 12 godina. Neki dan sam potpisivao ja mislim baš na odgovor zastupničkog pitanja jednog od zastupnika. I onda ispadne da iz izvješća suda je sve u redu. Radnje su se obavljale, sve je bilo u redu itd. I vi trebate napisati. Jer mi nemamo, kažem ja nemam alata više osim pitati sud što se događa u predmetu. Tu priča završava, tako smo postavili sustav. I onda dobijete odgovor sve je u redu i vi trebate građanima odgovoriti da je u redu, da to traje 12 godina. Mislim to je apsurd, ali to je ono što je naša stvarnost. Istovremeno ovo ne govori da su ljudi koji rade u sustavu nisu dobri ili da ne rade maksimum koji mogu. Ovo govori da je sustav krivo postavljen, jer također mi možemo govoriti o drugim podacima jer smo mi od milijun i pol predmeta riješili skoro dvostruko zaostalih. Dakle, to su ljudi koji su u sustavu i suci i službenici riješili, gdje smo mi pojedine grane prava zapravo doveli u europski prosjek ili iznad njega. Govorim tu recimo o kaznenom. Dakle, to su ponovo ljudi koji rade i koji se trude. Dakle, pustimo, ja ovdje govorim ovdje o organizacijskim problemima i zato idemo s ovim prijedlogom zakona zato što organizacijski sustav koji ima dvostruko više zaposlenika nego paralelni sustavi u prosjeku, košta više nego oni, a ne daje rezultate, a daje nekad dvostruko lošije rezultate. On ima sustavni problem, on ima organizacijski problem i to adresiramo ovim zakonom. On nije kraj i ovdje sada vama reći da će s ovim sutra biti bolje. Ono će biti bolje samo ako svi nakon ovoga zapnemo raditi više i ako se budu vukli sljedeći potezi koji mogu naznačiti. Ali bez ovog ostat ćemo tu gdje jesmo feudalizirani, gdje mi zapravo se vrtimo u jednom malom području, gledamo sami sebe. Pa svi smo, mislim svi smo dovođeni u situaciju imamo problem, kako ćemo ga riješiti, hajmo zaposliti nove ljude i tako smo rješavali ne ovdje, tako smo rješavali u cijeloj državi godinama. Ali sad imamo, ja vam govorim ovdje u ovom sustavu do čeg smo se doveli. Nije bilo drugog rješenja, jer vi niste imali nikakvu mobilnost. Znači, vi ste stvarno trebali povećavati tamo stalno gdje ste imali problem. Ljudi koji uđu u sustav ostaju do kraja u njemu i vi ste, mi smo znači svi zajedno, ja govorim i o sebi u dijelu mandata adresirali problem tako da smo zapravo povećavali brojeve ljudi i došli smo do ovog do čeg imamo. Nedostatci, o njima sam govorio, oni se vide iz ovog. Dakle, ja ih neću sad ponavljati. Ali ako vi imate razmjere da je neko opterećenje nekad 1:4, 1:5, a ljudi rade za istu plaću to je stvarni problem. To je stvarni problem. Vidjeli ste o kojim brojevima se tu radi. Pa mi na plaće došli smo do toga da zapravo sve nam ide na plaće u sustavu. Normalno je onda da nema novaca za nekakve druge projekte koji su bitni, ali tako smo ga postavili, jer smo jednostavno ove brojeve napumpavali i došli smo do toga da sad moramo poduzeti radikalne mjere. Ovo je jedna od onih koja daje perspektivu da se može sustavno početi upravljati. Bez ovog mi ćemo ostati ovdje gdje jesmo. Sljedeće izvješće ćemo imati još veće brojke. Usporedite naše izvješće po …/Govornik se ne razumije./… mi u brojkama rastemo, ovim negativnim brojkama. nedostatci osim ove neravnomjerne radne opterećenosti. Ona je povezana i sa mobilnosti. Mi smo jedna također zemlja koja nema nikakvu mobilnost. Znači gdje vi ne možete nekog preseliti 5 km dalje da radi, a tamo treba, a ovdje možda ne treba što je apsurd. To sa ovim saniramo, jer radimo područja. Znači u okviru područja mobilnost postoji. Nejednako trajanje sudskih postupaka. Mi, mislim imamo nekakve prosjeke, negdje nam je sudski postupak 210 dana, na nekom drugom sudu preko 1000. I sad ovisi gdje živite, kao građanin ćete imati 1:5 brzinu. Koliko plaćamo? Mi smo samo, znači od 2011. do 2013. skoro 90 milijuna kuna platili na suđenje u razumnom roku. A znate što je to? To je svaki građanin koji je doveden u situaciju da mora tražiti zaštitu jer nije dobio pravdu u roku u kojem je trebao dobiti i onda mu se daje ta jedna naknada, nema drugog izlaza. A često nam se dogodi da onda vodi isti taj postupak nakon toga, jer zapravo opet mu nije riješen u roku koji je ostavljen. To je sada palo, sad je drastično palo jer je pred vama bila izmjena Zakona o sudovima. Mi smo to promijenili. Mi smo sada na nekakvih će polovica, ove godine će bit negdje pola onog što je isplaćeno prošlu godinu. Dakle, to sada pada. Ali svejedno, dok plaćamo i kunu građanima koji nisu dobili suđenje u razumnom roku mi kao sustav nismo na pravom mjestu, nismo se postavili kako treba. Ovo opterećenje raste, ono se ne smanjuje. Znači ta razlika u opterećenju se također prema ovome kako je sada ne smanjuje. Hrvatska je, jedna od karakteristika koju imamo svugdje, a to je da imamo nekad puno šefova, a malo radnika. To se i ovdje vidi. Mi kad uzmete oslobođenja rukovodećeg osoblja koji će se ovdje smanjiti vi iz mreže zapravo izvlačite preko 100 ljudi koji bi trebali raditi nešto drugo. Dakle, to je ono što jesmo. Ponavljam, to nema veze s ljudima koji rade tamo. Mi smo svi zajedno kroz sve ove godine kreirali sustav, u jednom trenutku smo išli prema gore jako a onda smo ga počeli u zadnjih desetak godina spuštati dolje, svoditi na pravu mjeru. Ali kažem vraćam se na prvi podatak, i dalje smo na 3,31 prvostupanjskih sudova na 100 tisuća stanovnika a prosjek je skoro dvostruko manji. To je tako. Dakle, jednostavno ako svi rade nekako, a pogotovo uspješni, moramo i mi to tako raditi. Dakle, što mi ovdje predlažemo i što je razlika u odnosu na prvo čitanje? Ostajemo kod broja županijskih sudova, mislimo da je on definiran takav kakav je i reći ću kasnije zbog žalbenog postupka kako ga mijenjamo da će svaki od njih imati prostor raditi, obavljati i pružati uslugu građanima. Promijenili smo u jednoj mjeri kriterije za broj općinskih sudova. To je posljedica javne rasprave zato što smo zadržali, slijedimo županijski ustroj. Mi smo išli, prvi prijedlog je bio da idemo na ovih 15 županijskih pa da imamo 15 općinskih, a onda smo rekli idemo na općinske sudove u broju koliko ima županija uvećan za Zagreb koji se dijeli, Novi Zagreb se izdvaja, što je također bilo davno zacrtano a nije provedeno do sada, sad će se provesti. I u Zagrebu imamo specifične sudove, specijalizirane. Znači, kazneni i radni. Ali to je to. Znači, usvojili smo i ono što je bilo kroz javnu raspravu, što su htjeli građani, što ste htjeli vi ovdje, znači da idemo na tu takvu raspodjelu općinskih sudova. O učincima smo dosta govorili, međutim ajmo samo, i oni neće doći trenutno. Tog moramo biti svjesni. Ovo je samo jedan od alata, ovo je kao jedan, kao kad gradimo nešto, ovo je urbanizam, a do arhitekture nam još treba. U arhitekturi smo neke stvari poduzeli neovisno o ovom. Dakle, bili su i preduvjeti za ovo. Kazneno, vidjeli ste kako je uređeno koliko se smanjio broj predmeta i koliko brz sad ide, potpuno u prosjecima. Prekršajno, izmjenama zakona, to su sve zakoni koje ste vi usvojili, izmjenama zakona imamo konačno funkcionirajući sustav koji zapravo ima trećinu manji priljev na sudove. To smo napravili. U ovršnom smo također napravili pomak. Vidjet ćete po brojevima da oni padaju. U parničnom postupku smo neke izmjene napravili, ono što nas čeka su daljnje izmjene, čekaju nas daljnje izmjene na procesnoj disciplini. Moram reći da tu praksa nekad odstupa od slova zakona. Recimo, mi smo ovdje, vi ste izglasali da nema višestrukog ukidanja prvostupanjskih presuda. To još nije saživjelo na sudovima. Dakle, i dalje se ukida više od jedanput iako izričito je zakonski propisano da se ne smije, da se drugi put treba preinačiti. Međutim, to je jedna od stvari koja će sjesti s vremenom. Ali evo, to je ono što mi, dakle mi smo predlagatelj vi ste zakonodavac, sudbena vlast to provodi. Žalbeni postupak, dakle druga stvar kojom se ovdje diramo je, dakle princip je jednostavan, već sam govorio o njemu. Nema razloga da Hrvatska nije jedinstveno pravno područje. Vi danas, to vidimo jako dobro po delegacijama, vi ako ste građanin kojem predmet završi na nekom drugom županijskom sudu može vam se dogoditi da u istoj pravnoj situaciji dobijete drugačije rješenje. Dakle, zavisno o tome ili gdje živite ili kako se po delegaciji predmet poslao. To je nešto što je neprihvatljivo. Mi smo građani svi jedne zemlje i trebamo imati za istu pravnu situaciju isto rješenje, barem težiti prema tome. Nikad nije idealno, postoji autonomija i sudovi moraju imati autonomiju i suci u tome ali s vremenom se to treba usklađivati. Dakle, u perspektivi ne vidimo nikakav, dakle ne da ne vidimo nego mislim da Hrvatska sa brojem stanovnika treba funkcionirati kao jedinstvena pravna cjelina. Dakle, ideja je da žalbeni predmeti idu algoritamski. Što to znači? Ne odlučuje čovjek, odlučuje algoritam prema opterećenju vijeća da idu bilo gdje u Hrvatsku. Odmah pitanje i odgovor za građane, građani ne idu jer to su predmeti koji putuju. Mi smo ugradili ovdje već dosada u zakonske izmjene mogućnost da drugi stupanj odlučuje ako treba recimo provesti neki dokaz on ga može provesti putem prvostupanjskog suda. Znači, naložiti ispitaj tog i tog. Neće građanin putovati za predmetom. Ovdje sada smo u postupku i širenja toga i kroz video veze itd. Dakle, sve one alate koje koriste i drugi suvremeni sustavi i koji se pokazuju dobrima. Dakle, građani putovati neće, putovati će predmeti. U tome krećemo na početku odmah s kaznenim kojih je manje, koji je općenito sređeniji sustav dakle kazneni predmeti. Kad je donesena odluka u prvom stupnju ulaze u sustav i sustav kaže koje je vijeće u Hrvatskoj slobodno, spis se pakira i šalje tamo. I tamo se odlučuje. To kasnije uvodimo u parnicu. U zakonu vidite kako smo stavili rokove za to. Parnica je složeniji sustav, puno je više predmeta i zato idemo postupno. Znači idemo prvo radno, obiteljsko, zemljišno-knjižno, a kasnije cijela parnica. Kod ovoga, kad govorimo recimo o radnom, vi znate da je to bio zahtjev uveden je Radni sud u drugim područjima nije bilo dovoljno jednostavno predmeta da bi se uvodili Radni sudovi ali idemo prema specijalizaciji jer je to izuzetno bitno za radno pravo. Ali ovdje i specijaliziramo županijske sudove, jer kad se oni specijaliziraju radit će više tih predmeta, oni će međusobno komunicirati, oni će zapravo s vremenom funkcionirati jedinstveno. I mi ćemo zapravo tu dignut pravnu zaštitu, ubrzat je, ali dignuti pravnu sigurnost. Isto se predviđa za obiteljske i isto se predviđa za zemljišnoknjižne. Zašto? To su predmeti kojih ima i relativno manje, to su predmeti koji su specifični, gdje zapravo i znanja su i nekakvi odnosi su drugačiji i zato idemo na taj način. Dakle, ovo će biti moguće, dakle mi tehničke uvjete zadovoljavamo, mi smo konačno, E-spis će funkcionirati u svim sudovima konačno, znate od kad se radi na tome i koliko je novaca potrošeno, tu imamo podatke ako nekog zanima, jako dugo, jako puno, ali konačno će saživit. To znači i algoritamsku dodjelu na svim sudovima, znači kad vam dođe predmet dobijete kog dobijete, to znači čitav niz alata koji s tim idu, to nam je preduvjet za ovo, bez toga nismo mogli ići dalje, zato nismo išli prije s ovim. Pribavili smo preko 3 tisuće računala, sad pregovaramo sa svjetskom bankom, bit će još jedno 2,5 tisuće, dakle moramo ih obnoviti da bi opće mogle se vrtit sve ove stvari. Zgrade između ostalog zahvaljujući ovoj jednoj viziji prema kojoj idemo, mi smo sada u mogućnosti obnavljati zgrade koje će nam i u perspektivi trebati. Sljedeće godine će to biti Karlovac, Sisak, Osijek, govorim o zgradama sudova, u Splitu nešto sad radimo, Zagreb isto tako. Dakle, to je i prostorno u okviru mogućnosti koje imamo, je to ono što ćemo napravit zajedno s ovim. Dakle, to su stvari koje se koje se paralelno kroz ovo vode. Spomenuo sam neke od zakona koje smo dosada promijenili i koji omogućuju da napravimo ovo što ćemo sada, paralelno s ovim ide jedan paket zakona od Zakona o sudovima, malo izmjene ZKP-a itd. upravo sve ono što nam treba da bi mogli ovo provodit. Svi će bit na vrijeme, bit će u dva čitanja, tako predlažemo, naši idu u dva čitanja, dakle moći ćete ih raspraviti. Tako da bi ih pripremili za ovo. Međutim, to je ono što mi kao izvršna vlas i vi kao zakonodavna možemo. Ali ovdje ako igdje onda se kod ovog seta zakona pokazuje nužnost suradnje sve tri grane vlasti jer na kraju ovo je upravo ono, ovdje nije stvar donesete zakon i sad pustite šta će se s njim događati. Sudbena vlast ga treba provesti, suradnja i odnos koji imamo je sada odličan što se tiče ovog. Imamo s nekima drugima možda prijepore itd. ali ovdje smo zbilja na istom tragu. Uvjeren sam, prema svemu kako se događa da ćemo da ćemo svi segmenti odradit svoje i da će građani kada stupi na snagu zbilja imat kvalitetniji pomak nego što je, dakle kvalitetniju situaciju uvjet za sve to je da jednostavno razumijemo se među sobom što hoćemo, i gdje hoćemo ići. Izuzetno mi je drago, kažem da je sa strane sudbene vlasti u velikoj većini ovo prepoznato kao stvar koja se podržava, u kojoj se sudjeluje i to mi daje razloga vjerovati da ćemo s uspjehom to provesti. Ako tog ne bude onda se ovo neće provesti. Mi ćemo donijeti zakon koji, kad dođe građanin, kad se bude na njega lomio on neće dobiti ono što smo htjeli. Dakle, evo tu sam za sva pitanja, sve primjedbe. Razgovarali jesmo dosta o tome. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Prije nego što pređemo na replike i odgovore na repliku da uobičajeno kažem rutinere današnjeg zasjedanje je do uobičajenih 19 sati.

za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakon o obavljaju pratećih i neosnovanih djelatnosti u javnom sektoru, onda bismo preskočili 4., ako bude vremena pa bi radili 5. točku Prijedlog Zakona o energetskoj učinkovitosti s konačnim prijedlogom zakona P.Z.708. A sutra bismo radili 4. Prijedlog Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020. Molim da uzmete u obzir plan. A sada idemo na replike i odgovore na replike. Osam je replika. Prvi, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi ministre Miljeniću, dirate u pravosudnu močvaru. Vi ste sami rekli da građani plaćaju puno a dobivaju malo. Imam previše sudaca, imamo previše sudova, imamo previše sudskih činovnika, službenika. S tim da smo saznali iz medija ponovno kako je predsjednik Vrhovnog suda gospodin Hrvatin poslao konačno izvješće o pravosuđu, o stanju u pravosuđu i on je u velikoj opreci s vama. Rekli bi Srbi "Promašio je ceo fudbal." Gospodin Hrvatin jedino kuka, koliko smo mogli saznati iz medija, o tome kako nema novca i kako je pravosuđe u jadnom stanju. Ovi pokazatelji koje ste vi iznijeli, a znamo ih i od prije dokazuju upravo suprotno. Ovdje u zakonu se govori, u obrazloženju i o jednoj stvari koja je vrlo važna a to je kvaliteta suđenja. Vi ste isto tako govorili o kvaliteti suđenja. Ja sam osoba koja je i sama žrtva pravosudnog terora. Jedanaesta godina će uči kako se vodi spor, radni spor. Testirao sam prije nekoliko mjeseci, pa ću se obratiti međunarodnim institucijama, desetak sudaca koje ne poznajem. Donio sam 4 stranice ugovora koji su svi rekli, čisto kao dan, ako nije falsifikat, a 10 godina se moglo već utvrditi je li falsifikat ili nije. Ovo što se događa u pravosuđu je kriminalno i ovo što vi danas donosite je dobra stvar. Treba smanjiti broj sudova i treba uvesti reda u sudove. Samim ovim što ste vi kazali, smanjivanjem sudova nećemo učiniti ništa ako će to biti nedodirljive, svete krave, bez obzira kako radili. Hvala lijepa. Dakle, možda nešto, spomenuli ste izvješće predsjednika Vrhovnog suda, dakle ono kada bude na redu mislim da će onda trebati o njemu razgovarati, ne sada unaprijed. Međutim, činjenica je da to je neracionalnost sustava, da svi ovi podaci koje sam naveo govore o velikoj količini novca, ali isto tako imate čitav niz sudova i sudaca i sudskih službenika, ne zaboravimo, koji rade u vrlo lošim uvjetima i mi upravo zbog ove neracionalnosti ne možemo u tome intervenirati. Imamo i sustav plaća, ajmo govoriti o sudskim službenicima koji su zbilja vrlo često, rade izuzetno naporno za plaće koje bi trebale biti veće. Možemo govoriti o sudačkim plaćama u nekim segmentima, ali mi se ovdje borimo sa problemom velikih brojki jer kad vi imate masu, onda vi ne možete ograničeno intervenirati jer intervenirate odmah u tolikom broju da jednostavno nemate prostora za to. Tako da, s jedne strane, ali to je naš problem kao društva, trošimo jako puno, ljude vrlo često koji rade držimo u lošim uvjetima, stvarno, stvarno, a … svi zajedno rezultat koji nam treba. Dakle, to je nešto o čemu trebamo razgovarati i ovo je jedan korak. Ovo što ste rekli, ovo omogućuje, vi kad dobijete mobilnost, ja ovdje nisam imao ni vremena, mi ćemo govoriti recimo o dostavi. Zašto pošti plaćati 65 milijuna kuna, ako možemo imati sudsku dostavu puno veću i puno, onda će i ovi predmeti biti kraći, a dio službenika koji smo rekli da je višak će raditi nešto drugo. Dakle, o tome se radi. Mi kad ovo napravimo možemo početi resurse koristiti bolje i onda će nam možda ostati novaca za dizanje uvjeta koje ste vi spomenuli. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Poštovani kolega Josip Salapić, replika. Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre, ova reforma je krenula negdje 2008. godine, to pozorno pratimo do danas i siguran sam da to nije lako, s obzirom i na kompleksnost sustava, ali i na osjetljivost područja koje zadirete. Sjećam se, 2010., bili su veliki otpori tada iz pojedinih jedinica lokalne uprave i samouprave da se određeni sudovi pod nazivima sele iz jednog grada u drugi, što su građani tada krivo shvatili. Ja mislim da je ovo dobar put i to je za podržati, s obzirom da se ne radi tu samo o prekrajanju škarama broja sudova, nego se traži veća učinkovitost. Za mene je temeljno pitanje je li se ovom reformom koju ćemo izglasati sada i državno odvjetništvo poslije, jednako dostupnost svim građanima na cijelom području RH svih tih sudova. To je temeljno pitanje. A ovo sve ostalo dalje ste rekli, ovo je tek jedan alat u nizu onoga što trebamo napraviti. Dakle, nismo ništa napravili pa ću se osvrnuti na zgradu Općinskog i Županijskog suda u Osijeku, ako nemamo informatizirane prostore, ako nemamo dovoljno prostora u sudnicama, nadam se da se slažete sa mnom, i sudnica u kojoj se donosi presuda u ime RH je određeno lice i naličje države kao takve. Ako se donosi presuda u ime RH, onda taj prostor gdje građani traže svoje pravo sukladno zakonima koje smo donijeli, moraju se osjećati da su u prostoru koji pripadaju RH, a ne u nekoj štali. ne razumije./ … određene sudnice gdje rade suci, to izgleda katastrofa. Tako da imate potporu u smislu da racionaliziramo broj sudova i smanjimo troškove, da imamo učinkovite suce, da imamo funkcionalni postupak, da smanjimo broj predmeta, ali idemo osigurati ako nešto, dakle dovodimo u jedno središte, s obzirom na opterećenost predmeta, da svi uvjeti budu osigurani. I dajem punu potporu i tome da se educiranost sudaca nastavi jer nije sve u funkciji predsjednika suda, to treba odraditi Državno sudbeno vijeće, bit je u temeljnom funkcionalnom postupku da građani u što kraćem roku dobiju svoju pravnu zaštitu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. Jedna od stvari koje posebno ćemo afirmirati, to su sudbeni dani. Zašto? Mislimo da su oni vrlo racionalni i da ih treba afirmirati, oni su i sada se koriste u vrlo maloj mjeri, imamo na 4 mjesta, za općinski i mislim, na 3 mjesta za prekršajne. Što je sudbeni dan? Ako vi na jednom području, pogotovo Hrvatska koja je takva, teritorijalno nije kompaktna, nisu uvijek dobre povezanosti, veze, itd., ako vi imate, nemate dovoljno predmeta za sud, nemate za stalnu službu, ali imate potrebu građana da im se riješi dio predmeta, građani iz financijskih razloga, ali i iz prometne nepovezanosti bi trebali putovati negdje drugdje, mi ćemo organizirati, predsjednik tog područja u suradnji s ministarstvom će organizirati sudbene dane. Što to znači? Vama kao građaninu će doći sudac. Doći će sudac, recimo, ponedjeljkom svaki tjedan ili tri puta mjesečno i on će odraditi predmete s tog područja, uzet će ih sa sobom, donijet će odluke gdje treba i ostatak vremena raditi nešto drugo u matičnom sudu i to je jedna fleksibilnost prema kojoj mi moramo težiti. To mi je žao što smo napustili s vremenom, prema tome se trebamo vratiti. Znači, idemo se koncentrirati čisto zbog specijalizacije, zbog razmjene iskustva s kolegama na jedno mjesto, a tamo gdje treba ćemo otići građanima i dati im uslugu koja treba. Što se tiče materijalnih uvjeta apsolutno se slažem, oni su na vrlo puno mjesta loši. Rekao sam, dok je ovakva struktura plaća poglavito, to je najmanje što smo dirali, negdje smo morali rezati, nažalost morali smo ići više na ove materijalne jer nemamo za sve. Popravlja se, evo Osijek će se uređivati sljedeće godine. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. Poštovani gospodine ministre, ja jesam za racionalizaciju mreže sudova, međutim ono što ovdje po meni nedostaje u ovom prijedlogu, a mislim da je to na neki način i obaveza prema vladinom poslovniku, to su financijski pokazatelji. Naime, vi kada pogledate od 2007.kao što ste i sami rekli do danas bilo je racionalizacije mreže sudova i 95 sudova je praktički smanjeno. Međutim koji su učinci toga bili? Kada pogledate ovo izvješće predsjednika Vrhovnog suda o kojem ćemo tek raspravljati on kaže da nema dobrih učinaka, da stvari ne idu na bolje. Prema tome bilo bi dobro da nam izravno kažete kakvi su učinci ovih dosadašnjih reorganizacija upravo vezano za rješavanje zaostalih predmeta, onog što najviše muči hrvatsko pravosuđe, a zatim da nam kažete koliki su to troškovi ali baš brojkama. Koliki su to troškovi ne samo uštede, nego troškovi upravo ovog spajanja, pojačanje fluktuacije ljudi prema sudovima, ovog novog sustava upravljanja županijskim spisima i odlučivanja, mene to zanima. Nadalje, hoće li se ovakvom reorganizacijom doći na neki način do zastoja u onom prvom periodu, vi ste predvidjeli novi izbor svih predsjednika sudova odnosno u onim sjedištima gdje će biti. Prema tome, koji je to zastoj, što će se tu dogoditi. Bojim se da stvari u tom smislu nisu dovoljno ovdje u ovom vašem izlaganju naglašeni

idemo unatrag. U pola sata nisam ni mogao sve reći pa ću onda tijekom rasprave. Što se tiče predsjednika sudova, to je zakonsko rješenje koje mi ne diramo. Dakle tamo gdje se spajaju gdje se spajaju … razriješiti, ide imenovanje v.d.-a i DSV sve će tijekom godine dana izabrati tko će to raditi. Naša ideja je ovo nije kadrovska reforma u smislu micanja ili mijenjanje predsjednika sudova. Dakle mi ćemo ići gdje god to bude moguće, sada s tim ljudima radimo kao koordinatorima znači da će upravo najveća većina ostati kao v.d.-i znači u kontinuitetu i DSV će to odraditi. Dakle tu neće apsolutno nikakvog poremećaja biti, to sigurno. to sigurno. Naravno mi tu ovisimo i o DSV-u ali ja vam kažem što mi ovdje možemo i što vi kao Sabor. Vi znate DSV ima svoju razinu odgovornosti, ali u kontaktu jesam i rečeno mi je da će sve biti na vrijeme i u rokovima. Što se tiče troškova, troškovi su ono što vam mogu reći da ćemo da se sve što je ovdje predviđeno po fazama će se moći izvesti iz postojećeg proračuna. znači koliko bude uštede toliko ćemo moći investirati u neke druge stvari. Npr. informatika razdoblje 2008.-2012.i 2012.-2016.znači tu je i dio projekcije proračuna vam je 50 milijuna kuna manje će se potrošiti. Rezultati su i danas vidljivi ili vidljiviji nego što su bili. Dakle na taj način to ćemo preusmjeriti na nešto drugo. Dakle trošak, spominjali ste žalbeni postupak, tu neće biti troška zato što je sa sudskom dostavom … 65 milijuna kuna koji je trošak dostave sada srezati na pola i ostat će više nego dovoljno za ovo povećanje koje će tu biti, dakle tako radimo u okviru onoga, ne možemo potrošiti više. Hvala lijepa. Poštovani kolega zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, mislim da nam je svima cilj dobiti efikasnije, kvalitetnije pravosuđe i dostupno svima jer i svi potezi koji idu u tom smjeru naravno da će biti i podržani, međutim vrlo često ste u vašem izlaganju pozivali na prosjek Vijeća Europe. Ako mislimo na iste institucije, a vjerojatno mislimo onda treba reći da je to nešto što i nije baš nešto s čime bi se trebalo uspoređivati. Zašto? Zato što u Vijeću Europe imamo 47 država, osim 28 država EU tamo je i Rusija, tamo je i Azerbajdžan, tamo je i Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Armenija itd. dakle još evo 19 zemalja koje nisu članice EU. I da bi se stvarno uspoređivali sa europskim standardima kojima doista i težimo i sa kojima smo usklađeni onda bismo trebali uzimati zemlje koje približno imaju ili broj stanovnika ili su na neki način razvedene kao što je Hrvatska, znači možda bi mogla doći u obzir Švedska koja ima više stanovnika, ali recimo ima jednu razvedenost pa možda Norveška itd. Međutim i one imaju svoje specifičnosti kao što ih i Hrvatska ima. tome, trebamo razmišljati, možemo se uspoređivati ja se slažem da ipak neki podaci mogu biti u usporedbi, međutim mi moramo znati koje su naše specifičnosti i koje mjere će dovesti do stvarno racionalizacije i do efikasnosti pravosuđa. Imali smo slučaja ne pred kraj pregovora smo uspjeli smanjiti značajno bili zaostale predmete, mislim da je bilo sa 2,5 milijuna na milijun i nešto smanjenje, dakle bilo je značajno i to je priznala i EU u našim pregovorima, međutim nakon toga se opet povećavalo. Znači da racionalizacije koje su bile očigledno evo i prema predsjedniku Vrhovnog suda nisu dale neke konkretne rezultate, a i sada imamo činjenicu da se povećavaju zaostali predmeti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat MIljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Ja sam zapravo zato i nastojao izlaganje upravo ovo slažem se s vama da je Vijeće Europe puno šira organizacija od onog gdje mi jesmo, mislim jesmo i tu ali od EU. Zato sam i rekao pod 1 da i Europska komisija koristi ove podatke i dao sam primjer zemlja Austrije, Njemačke, Slovenije s kojima se volimo. Dakle svi ti podaci postoje pa evo oni su u ovoj plavoj velikoj knjizi dakle možemo ih izvući vani. Kada sam govorio o broju sudova onda vam je 3,31 je Hrvatska, ali je Austrija 1,9 ili Mađarska 1,51, možemo dalje, znate volio bih se ovdje ograditi. Ovo su podaci koje uvijek treba uzeti sa dozom rezerve jer upravo zato što ne postoji jedinstveno pravno područje, postoje uvijek specifičnosti. Rekao sam od pojma suca do pojma predmeta do pojma službenika itd. Radi se na ovome da se to uskladi, ali to je tako. Dakle, ovo sam dao kao ilustraciju. Naravno, veliki je pomak napravljen i to je također ono što sam rekao. Od milijun i pol mi smo došli na nekakvih 800 tisuća zaostataka i to je strašno. Mislim to je strahovito veliki uspjeh koji zapravo vrlo malo zemalja je napravilo u tako kratkom vremenu. Međutim, prema našim podacima u zadnjih nekoliko godina, negdje od 2010. mi smo počeli stagnirati. Znači, imali smo veliki pomak i onda se tu negdje vrtimo. I to je jedan od razloga zato što hoćemo ići sa ovim da nam da bazu da idemo dalje, da idemo dolje. Jer kažem, jedno je samo ovi podaci, ali vi primate građane, znate što vam govore. Dugo traje, nismo zadovoljni. Znači, ako nešto dugo traje i ljudi nisu zadovoljni, a vidite koliko plaćaju, onda moramo nešto mijenjati da to promijenimo. Ovo je samo alat. Na ovo ide čitav niz drugih stvari. Vidjeli ste prekršajni što smo napravili, kazneni, ovršni, ide drugi zakoni, doći će pred vas. Hvala. Hvala i vama ministre. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa i ja sam primijetio gospodine ministre ovo kad ste govorili o ažurnosti sudova, namjeri poboljšanja ažurnosti i efikasnosti, naravno i smanjenju troškova. I u načelu svatko od nas ovdje je za to svakako. Ali ja vam želim skrenuti pozornost na jedan momenat gdje to neće biti tako, a to se radi o sudovima za mladež. Naime, člankom 2. briše se članak 37. kojim više Općinski sud u Koprivnici nije nadležan sud za mladež, nego Općinski sud u Varaždinu. I sad zamislite, vi maloljetnici iz naših općina Kloštar Podravski i one iz đurđevačke strane, Podravske moraju putovati u Varaždin. Preko sto kilometara moraju putovati. Pa znate li vi kakvo je materijalno stanje danas naših obitelji, kako oni žive. Druga stvar. Općinski sud u Koprivnici je jedan izuzetno ažuran sud, ažuran, jedan od najažurnijih i vi sad dajete predmet, dakle da se rješava kod manje ažurnog suda u Varaždinu. Dakle, Općinski sud je ažuran, opremljen je, ima stručnog suradnika, izuzetno je dobra suradnja sa Državnim odvjetništvom, ima i onaj link i sve ostalo. I u tom smislu, dakle ja odgovorno tvrdim na ovom mjestu da će se ovime napraviti još jedan udar na stanovništvo Koprivničko-križevačke županije, jedna nepravda koja je uistinu i na neki način sa maloljetnicima koji su rizična jedna populacija će se isto tako sa ovim. To treba prioritetno, brzo biti suđenje, a ovi rješavaju u roku od mjesec dana, a vi dajte manje ažurnom sudu. Napravit će se nepravda i ja ću u tom smislu podnijeti amandman. I ja vjerujem da ima prostora da se to riješi. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Uvodno bih se složio sa ocjenom o Koprivničkom sudu, on je zbilja vrlo ažuran i vrlo dobar. To nije predmet ovdje. Znači, kad dođe Zakon o sudovima za mladež, gdje ćemo tu uređivati koji će ići vrlo brzo. Stavite, razmotrit ćemo kao što smo i sve do sad. Znate da kad smo govorili o sudu u Koprivnici, da smo također razgovarali i vidjeli koje je najbolje rješenje. Tako i u ovom smjeru isto nije ovdje mjesto, ali kad budu sudovi za mladež, znači zakon koji ide uz ovo koji će to rješavati razgovarat ćemo. Ideja je sljedeća. Ako govorimo o maloljetničkom, ono se s vremenom mora koncentrirat, maloljetničko sudovanje ono se mora koncentrirati i zbog zaštite maloljetnika i zbog boljeg postupka. Trebaju ga radit ljudi koji imaju posebni senzibilitet za to, ne samo suci nego i odvjetnici koji, razumijete koji u cijelom sustavu drugačije funkcioniraju. Dakle, mi moramo smanjivati točke. Kako ćemo i gdje, idemo, vodit ćemo javnu raspravu pa ćemo vidjeti gdje ćemo i kako ćemo to složiti. Dakle, svaki prijedlog u tom smislu je dobro došao. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Poštovani zastupnik Josip Đakić ima repliku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospodine ministre, u vašem ovom klasičnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova ima dobrih prihvaćenih primjedbi i sugestija koje ste uvažili i uvrstili. Ali bih želio reći da mogućnost da u daljnjem tijeku to što ste uvrstili možete svojom odlukom i poništiti na prijedlog predsjednika suda ili iz drugih onih odluka. Nadam se da neće biti političkih aplikacija kako bi određene momente koristeći svoju mogućnost iz ovog članka 11. primjenjivali na ukidanju ili osnivanju određenih stalnih službi općinskih sudova. Dobro ste primijenili na prekršajnom sudstvu gdje ste ostavili stalne službe zbog rasprostranjenosti županije. Ako je 100 km od jednog mjesta ili sjedišta do drugoga, onda je stvarno nužno da stalna služba funkcionira i radi. Ali to isto treba primijeniti i na Općinskom sudu, ako je to napravljeno i na Prekršajnom. ja bih apelirao, da se to još jedan puta razmotri i da se i Općinski sud u Virovitici ima svoje stalne službe i u Pitomači i u Slatini kao što je definirano, ali i u Orahovici. Znači, Pitomača i Orahovica jednako tako i zemljišno-knjižni odjeli. To je ono što sigurno će zadovoljiti potrebe građanima, bit će racionalan pogotovo stoga što lokalna samouprava osigurava prostor i to besplatno. To je sigurno jedna dobra stvar koju želim pozdraviti. Kada govorite o učincima reorganizacije ova stvar koja se tu vidi da je veća pokretljivost sudskog osoblja tu moram reći da, je. U putovanju županijskih sudaca u bjelovarskoj također 75 km putuju svakodnevno na svoj posao. Je, jako su pokretni i troše previše sredstava

Hvala lijepa. Dakle jesmo, razgovarali smo o tome dosta. Dakle, prvo što se tiče stalnih službi vidjeli ste uvijek je predsjednik suda taj koji predlaže. Dakle, ministar i izvršna vlast i sudbena tu rade zajedno i zapravo procjenjuju koji su uvjeti, koji nisu. bojazan da bi se bilo što radilo kako vi kažete politički, sve što mi radimo je na neki način politički, ali u ovom slučaju ako vi gledate kriterije koje smo mi primijenili oni su zbilja svugdje isti. I nitko ne može ovdje doći i reći da je bilo kome zato što je sjedio ovdje ili ondje pogodovano ili da nije. O tome smo dosta razgovarali, kriterije zbilja, ja bih rekao neću reći, i dosad su ljudi postavljali kriterije i trudili se biti u okviru njih ali ovdje nisam još našao nijednom da mi je netko rekao pogodovao si ovom ili onom. Dakle, tog neće biti ni u buduće. Što se tiče putovanja, naravno da vi imate stvarni problem s putovanjem i troškovima. Međutim, vi ga ako hoćete, a mi moramo ići prema koncentraciji, vi ga morate se s tim nositi. Dakle, koliko god bude novaca za troškove putovat će se. S vremenom, kad se ljudi novi budu imenovali, oni će se imenovati u sjedištu. Dakle, onda će potreba za putovanjem prestati. Dakle, tu neće biti drastično sad svi putuju, to će ovisiti o potrebama, ovisit će o potrebama građana. Ova pojedina područja koja ste spominjali upravo su to možda kandidati i za sudbene dane jer mislim da je to građanima najvažnije da on ostvari pravo na pravnu zaštitu. Dakle, to ćemo na prijedlog predsjednika suda razmotrit u suradnji sa lokalnom zajednicom koja će osigurati prostor, možemo ići u tom smjeru. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa gospodine ministre kad nešto negdje traje više od 100 godina i proživi sve sustave onda u svakom slučaju ne može se pljeskati kad se nakon toliko vremena nešto takvo ukida. I to je tako, to je činjenica. Vi ovdje govorite o matematici, govorite o brojkama a mislim da bi prvenstveno trebali govoriti o građanima, da bi trebali govoriti o ljudima. Želio bih da uspijete u svojoj nakani i to na način ovako kako obrazlažete, ne onako kako piše nego ovako kako obrazlažete. To vam želim, da tako uspijete. Ali praksa u Hrvatskoj govori nešto drugačije. Kad su se spojili domovi zdravlja došlo je do toga da sustav ne funkcionira. Kad su se spajali uredi Agencije za plaćanje u poljoprivredi ne funkcionira. Kad su se spajale porezne uprave ne funkcionira, na štetu građana. I to je ono što je najopasnije u ovom dijelu i ovom trenutku i ovog zakona. Jer i danas predsjednici sudova, manjih općinskih sudova, rade kao suci, rade u sudnicama. Dakle, nije problem da oni možda i malo više rade, da imaju više predmeta ako imaju manji sud. Ukidanjem općinskih sudova i statusa ukidaju se statusi lokalnih samouprava. Jer kada se ukine jedna služba, druga služba, treća služba, lokalna samouprava odumire. To vam je kao ono u selu kad ode veterinar, ode škola, selo je gotovo, ljudi se sele. Tako se i ovaj proces događa i zato se bojim da ovo sve skupa i neće rezultirati tako dobrim efektima kao što govorite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala. Prvo zahvaljujem na dobrim željama i mislim da ćemo uspjeti ako budemo svi zajedno radili u tom smjeru. Dakle, ja stvarno vjerujem u ovo što radimo. Bilo je, znate mogao sam ugodnije provoditi vrijeme i uopće ne otvarati ovo pitanje ali mislim da ga je trebalo otvoriti. Količina energije koju smo uložili, cijelu Hrvatsku smo obišli i razgovarali gdje god jesmo, to vam pokazuje da zbilja stojimo i vjerujemo da je ovo dobar pomak. On nije dovoljan, odmah mogu reći nije dovoljan. Isto kao što nije dovoljan ni argument da je nešto 100 godina negdje pa ne treba dirati. Znate, možemo za 100 stvari reći da su bile 100 godina, plinsko osvjetljenje pa više nije. Mislim znate? Svijet se mijenja. Ako govorimo o udaljenostima za građane, prije su ljudi išli pješke, danas se voze autom. Dakle, jedna udaljenost od 20 km prije 100 godina je bila jedno, a danas je sasvim drugo. Mi u Hrvatskoj moramo biti svjesni da moramo biti mobilni, moramo biti brzi u svim djelatnostima. Moramo pratiti trendove u svim djelatnostima. Očekivati statičnost, da ćemo mi sjediti i raditi tamo gdje smo radili prije 100 godina ili prije nekog vremena ja mislim da nam u budućnosti neće donijeti ništa dobro. Ovdje govorimo o pravosuđu, ali to je tako u svakom segmentu. Ako ne budemo brzi, ne budemo spremni biti mobilni mislim zaostajat ćemo još i više. Ja sam vam ovdje dao pokazatelje koliko mi plaćamo. Znači da mi plaćamo iznad prosjeka za uslugu koja je ispod prosjeka. To plaćamo vi i ja i svi ljudi koji ovdje sjede i svi drugi ljudi. Ne radi se o ljudima koji su u sustavu, koji ne rade, koji su lijeni, nikako. Radi se o loše organiziranom sustavu. i ovo je jedan pomak da se to počne rješavati. Vi ne možete riješiti problem skoro tri puta više službenika od prosjeka ako ih i dalje držite potpuno disperzirano svakog u svom malom mjestu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa. Gospodine ministre evo govorili ste i uvodno dosta o tome kakav je balans između onoga što dajemo i što ulažemo i onoga što dobivamo, mislim naravno na građane ne mislim na politiku. Govorili ste puno i o plaćama, evo i u replikama. I činjenica jest da i u Izvješću Vrhovnoga suda za odnosno predsjednika za prošlu godinu stoji dakle da je proračun bio ulaganje u sudstvo otprilike milijardu i 250 milijuna kuna, a 84% od toga ide na plaće zaposlenih pa onda naravno i sudaca, a ostatak dakle samo mali dio je na materijalne rashode. I to generira i neke druge probleme. Međutim, u tom kontekstu bih vas željela zamoliti za komentar, jer mislim da nam je to dozvoljeno i da nitko u sudbenoj vlasti neće krivo razumjeti, za jučerašnju izjavu gospodina Sese, predsjednika sudačke organizacije koji je na Hrvatskome radiju rekao da su vlade od 2008. različitim marifetlucima, takav je izraz upotrijebio, smanjivali plaće sudaca konkretno za, kako je rekao, pet puta. Pa smatram da prije svega, evo ovo podsjećanje neće nitko shvatiti kao bilo kakav pritisak na sudbenu vlast, ali činjenica jest da mi moramo otvoriti ovdje i pitanje trodiobe vlasti i činjenica da nitko nije otok, dakle ni jedan stup vlasti nije otok i nije sam za sebe. I činjenica da o plaćama sudaca naravno nisu odlučivale Vlade, samo Vlade nego su odlučivali i sazivi Hrvatskoga sabora i da to nikada nije bilo naravno u namjeri da se bilo koga u tom sustavu ošteti, nego dapače, ali da moramo tražiti načina jednako tako da onaj koji dobro radi, koji imaju odlične rezultate i u sudstvu budu odlično nagrađeni, a da onaj koji ne radi ili imaju loše rezultate onda na takav način i nagrađujemo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. dakle neću komentirati izjave nikog. Normalno je da se ljudi koji dolaze iz određenog segmenta bore i zalažu između ostalog za svoje plaće i da imaju što veće, i to je sasvim legitimno, to je, i da pri tome kritiziraju sve one za koje misle da im stoje na putu u tome. Dakle, Vlade od 2008. do danas. Prirodno, mislim da se ne trebamo na to posebno obazirat. Činjenica je da prema mojim podacima, a evo vi možda imate za ono prethodno razdoblje, te plaće su pratile opće trendove u Hrvatskoj. Ja ovdje nisam htio otvarati, pitanje se veže i u tom kontekstu, ali ako ga otvorite i pogledate onda ćete vidjeti da su relativno da su relativno više opet od prosjeka, s tim da se slažem da su ti prosjeci pokrivaju puno više zemalja, ali kad se usporedimo s nama bliskim zemljama, te plaće su pristojno velike. S tim da, ovdje ću reći kad gledate individualno naravno da nije, neko odlučuje o 12 godina zatvora za 9 tisuća kuna, naravno da to nije dovoljno. Ali kad vi pogledate koji smo mi zbog neracionalnosti, zbog ovog sustava kako smo ga uspostavili, koju masu imamo. Vi vidite da zapravo nema prostora u ovom trenutku za rast. Ono što je ovdje osnova ovo što radimo je uvođenje rangova, znači mogućnost napredovanja i to je slijedeći korak koji će ići iza ovog da vi u jednom stupnju možete napredovat kroz karijeru kao sutkinja, i znači da onda kad ste početnik ste nešto niže, ali kad dođete pri vrhu da ne morate ići na viši sud da bi imali bitno veću plaću. Dakle, to je nešto što će nam, ovo će nam dati podlogu za to. Mi tu isto imamo i neke izračune i razrađujemo plan za to. Dakle, to je slijedeći korak i onda će se moći vrednovati i uspješnost itd. Evo, hvala lijepo.

očekuju, iščekuju i traže što veću kvalitetu rada pravosuđa. Samo po sebi najveći interes imaju oni koji su stjecajem okolnosti neke stvari morali rješavati na sudovima, bilo da su s jedne ili druge strane zakona. Kvaliteta pravosuđa vjerojatno ovisi i o broju sudaca, ovisi i o broju sudbenih vježbenika, ovisi o stručnosti sudaca, ovisi i o čestoj promjeni zakona koji se u nekoj državi donose, pa ja bih rekao čak i o tome da li nakon recimo osamnaest izmjena i dopuna jednog te istog zakona Sabor objavljuje pročišćene tekstove zakona ili ne, pa se često i suci služe radnim tekstovima, pročišćenim tekstovima jer naprosto više nitko ne može pratiti osamnaest promjena jednog te istog zakona. Ali sam siguran da ovisi, se nadam da ministar ima uvjete slušati raspravu saborskih zastupnika, jer im je stalo do toga da dobijemo i neke odgovore. Vjerojatno ovisi i o edukaciji, stalnom stručnom osposobljavanju sudaca. Ministre vas nije bilo ovdje u Saboru kad smo raspravljali Izvješće o radu državnih odvjetništava. I unutra u tom izvještaju je pisalo da državni odvjetnici stručnu literaturu kupuju vlastitim novcem jer nema novaca predviđenih za to, da na stručne seminare idu na vlastiti teret jer nisu osigurani novci i za takvu vrstu stručnog osposobljavanja. Ja sam uvjeren, dakle nisam ekspert za pravosuđe i ustroj sudova ali da pitanje stalne edukacije i stručnog osposobljavanja sudova nije hir ili nešto što bi eto netko želio a da bez toga zapravo u suci teško mogu pratiti. Maloprije ste i spomenuli Sudove za mladež i vašu želju da tu budu posebni suci koji imaju senzibilitet prema takvoj vrsti sudovanja. postao takav sudac on osim školovanja za suca mora proći i dodatne, steći dodatna znanja, vještine i sposobnosti da bi dobili ono što ste vi rekli. Građane, dakle pitanje to osposobljavanja, edukacije ovisi o novcu koji se osigurava u proračunu. Građane zanima i učinkovitost ili brzina sudovanja, koliko dugo će čekati da njihovi predmeti budu riješeni, a posebno ih nervira, a ja ću reći i mene osobno, uvijek kada vidim da je neki sud, drugostupanjski sud ukinuo presudu prvog stupnja i vraća ga na ponovno sudovanje, to nikad nisam mogao razumjeti. Ako su našli nešto što nije prvi stupanj dobro odradio izvolite donijeti presudu i prestanite više igrat se smanjenja odnosno povećanja statistike. Samo zbog statistike se to radi očito jer oni si stavljaju kvačice da su riješili predmet i donijeli presudu i vratili ga na ponovno suđenje. Možda ja nisam u pravu, možda netko to bolje zna, tko je bio nekad ministar pravosuđa pa je osposobljen da to ocjenjuje, ali ne vidim smisao suda drugog stupnja koji vraća predmete na sud prvog stupnja, to raduje građane i time rješavamo problem. Ali dat ću jedan prijedlog oko kvalitete. Druga stvar su troškovi. Vi tvrdite da će se ovom promjenom uštedjeti novac ili da za isti novac ćemo dobiti veću kvalitetu. Oni koji se protive tome kažu da pitanje stalnih službi i sudbenih dana će zapravo ili povećati ili troškove ostaviti na istom nivou, ali da se neće dobiti ista kvaliteta jer će suci morati putovati, jer će sudbeni dani iziskivati hladni pogon i čuvanje tog prostora i u dane kada nisu sudbeni dani. Dakle, postoje dileme, tvrdnje, koje jedna potire drugu i izazivaju nervozu. Pa ću vam ja gospodine ministre dati sljedeći prijedlog. Ovaj zakon će biti usvojen vjerojatno i ovaj u sudovima i u državnim odvjetništvima, ovaj tjedan. Pripremite podatke s 30.09., koliko su troškovi državnih odvjetništava, općinskih sudova, prekršajnih, županijskih, trgovačkih i upravnih sudova. S 30.09. ove godine, a ja ću vam u 8. mjesecu iduće godine poslat zastupničko pitanje i zatražiti te iste podatke s 30. rujnom iduće godine i tada ćemo imati pregled točnih podataka i ocijeniti, verificirati kvalitetu promjena koje dajemo. Mislim da ćete se složiti da samo te činjenice, usporedba troškova na 30.09. ove godine, 30.09. iduće godine ćemo vidjeti financijske efekte promjene koje smo napravili, ali to nije sve, i broj presuda i brzina odlučivanja sudbene vlasti usporediti i dati vam za pravo ili će ti sami podaci i vama moći koristiti za nove promjene i prijedloge koje ćete predlagati. Jer sve ovo ostalo, jedni tvrde jedno, drugi drugo, ja mislim, predsjednik Vrhovnog suda veli da nema dovoljno novaca, da su sudovi loše. Idemo … i činjenicama koje će proizvesti pravosuđe i ništa drugo. Protiv tih argumenata, onda može biti samo politikantstvo i ništa drugo. Usporedimo podatke, pripremite podatke za ovu godinu, doći će zastupničko pitanje za iduću godinu, ja ću biti zadovoljan ukoliko ti podaci budu dokazali da je ovaj prijedlog iskorak ka boljem i da će od toga korist imati građani. Mislim da je moj prijedlog i prihvatljiv i korektan. I drugo, vidio sam zašto niste prihvatili prijedlog promjena nazivlja sudova. Općinski sud Općinski sud u Zagrebu, ne može u Zagrebu biti Općinski sud. Ti nazivi općinski, županijski sudovi se vuku još od … vremena. Zašto nešto zovemo Općinski sud ako to nije općinski sud? Zašto nešto zovemo Županijski sud ako to nije županijski sud jer ne pokriva županiju, niti jednu cijelu županiju ili dvije, nego jednu i pol, otprilike. Obrazložili ste neprihvaćanje tog prijedloga uštedom novaca. Table, žigovi, memorandumi, vizit karte, svašta. Ali dokle tako? Dokle ćemo u Hrvatskoj imati nešto što se zove Općinski sud, a davno je prestao biti. To su nastali nazivi za vrijeme Jugoslavije kada je svaka općina imala svoj općinski sud. Danas više nema i te općine … danas više nisu i mislim da su sada stvoreni doista uvjeti jer ovo, nazivlja koje ne odgovaraju u suštini nisu dobra. Ako ne ove godine, ali uzmite to u razmatranje. Općinski sud je osnovni sud, a Županijski sud je žalbeni sud. Trgovački sud je trgovački, Prekršajni je prekršajni. I točka. Onda iz nazivlja znamo da imamo osnovne sudove, da imamo žalbene sudove, a ovi teritorijalni nazivi izgubili su smisao u trenutku kada smo promijenili teritorijalni ustroj RH. I ne vjerujem I ne vjerujem da bi ti troškovi, ako se naročito protegnu u proračunu za iduću godinu mogli biti tako veliki da bi se netko protivio da ono što jest Osnovni sud, zovemo osnovni sud, da Žalbeni sud nazivamo žalbenim sudom, a ne da robujemo nazivljima koja koja su stvar povijesti, barem što se teritorija tiče i teritorijalnog ustroja od 1993., ako se ne varam. Hvala vam lijepa.

imenice kada uopće govorimo o ovome, kvaliteta i brzina. Mi smo do sada uvijek govorili o brzini, da sudovi sporo rade. Došlo je vrijeme da sada kada ipak sve ove mjere, htjeli to mi priznati ili ne, urodile su plodom, da suci više predmeta rješavaju, a da manje dolazi ipak predmeta, a osim toga sve mjere koje smo i sada poduzimali čitav niz godina, ako ne već više od desetljeća, urodile su plodom da se ne oslanjamo samo na brzinu nego i na kvalitetu. Jer brzinom, ali i kvalitetom, kako suci, sudbena vlast radi, ona izravno utječe na gospodarske tijekove u jednoj zemlji, pa tako onda i kod nas i zato je to od krucijalne važnosti. Vi ste rekli da, istina je, da se pojedini pravosudni dužnosnici … osobe tuže da nema dovoljno novaca, … tiče o kvaliteti suđenja, nikad ne može biti opravdanje da suci ne sude čestito, da sude po svojoj savjesti i sude po zakonu. Kažete jednako tako da, evo će da je suđenje uvijek skupo i što je točno da košta, da sudovi su stalno koliko god država odvaja novca stalno su u nedostatku novaca što im je sve potrebno. Suđenje je uvijek skupo i za državu i za stranke. I zato upravo ova mjera vodi o tome računa i dobro je ovaj prijedlog koji ste dali. dali. Ali me u svakom slučaju čude neki koji misle da sud mora biti odmah pored vlastitog kafića tek tako nek se nađe, ne vodeći računa o tome koliko to košta i što to uopće za stranku znači ako joj je sud i preko puta ulice ako čeka 10 godina, ako joj je i 100km ali zna da će biti za mjesec dana riješeno. Eto podržavam upravo ono na kojem tragu ste i vi raspravljali. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor na repliku kolega Lesar. Izvolite. Kolegice Ingrid vi ste u replici meni replicirali ili polemizirali s nekim drugim ali o.k., ali ima jedna stvar koju ste rekli da novac ne mora nužno utjecati na kvalitetu suđenja, možda. Ali ja vas podsjećam da je državni odvjetnik ovdje prije dva, tri tjedna rekao da prijeti opasnost da više neće moći plaćati vještake i vještačenje. Koliko je meni poznato kao laiku koji nikad na sudu nisam bio osim dva, tri put kao svjedok i sudovi koriste vještake i vještačenje. Pa onda tom logikom pitanje utroška novaca i osiguravanja dovoljno novaca promatram ne samo ono što je trošak suda u materijalne troškove i plaće nego ovaj dio vještačenja recimo kao primjer koji je po meni, a vjerojatno ćete se i vi složiti bitni proces u kvaliteti donošenja presuda. Zato sam ovo apostrofirao i troškove u smislu svih troškova pravosuđa jer oni nisu vezani samo na

pitanje sudova za mladež i naznačili potrebu stručnih, dobro educiranih sudaca sa posebnim senzibilitetom, ali je potrebno reći i brzo i učinkovito sudovanje u tim slučajevima, što je vrlo važno jer se radi o životnim egzistencijama i svemu ostalom. U tom smislu ja moram opet ponoviti efikasnost i ažurnost Općinskog suda u Koprivnici koji ima i stručnog suradnika i link i dobru suradnju, suradnju sa Centrom za socijalnu skrb, sve su to i uz adekvatan prostor Palaču pravde izuzetno I u tom smislu je neprihvatljivo da se u prijedlogu sada kaže da se taj sud više neće za mladež biti nadležan nego bi trebao biti Općinski sud u Varaždinu. To nikako nije u smislu onome u kome ste vi govorili da se kvalitetno, brzo i učinkovito radi, a da ne govorim o onom dijelu o troškovima putovanja koji bi se morali iz mjesta reko 100km putovati recimo do mjesta suđenja, a o prostoru da ne govorimo koja je razlika u prostoru. Evo u tom smislu ja želim ponovno naglasiti na ovom mjestu da sudovi za mladež zahtijevaju poseban senzibilitet, brzinu sudovanja i naravno posljedično kvalitetno sudovanje. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad Sada kolega MIlinkoviću ima i onih građana kojima brzina suđenja nije cilj niti ga ne žele jer odugovlačenjem postupka izbjegavaju puno toga. Neki dan sam vidio jedan takav manevar kada je optuženi svojim odvjetnicima išao na odugovlačenje postupka tražeći izuzeće suda, sudaca pozivajući se na pravo da pisano obrazlože zašto, a ne usmeno, dakle njima je u interesu da spor traje što duže, valjda će se zaboraviti pa onda na kraju osam godina će biti da mora oguliti tisuću kila krumpira kao rad za opće dobro. Ali većina građana želi brzo da se brzo donese presuda. Zato uvijek one mjere koje su se predlagale da bi sveli na minimum obijesno sudovanje, odugovlačenje postupka, neodazivanje pozivu suda sve su to mjere koje u društvu moraju postojati i biti efikasne da bi sudovi mogli brže donositi. Ali oni pak predmeti, oni suci ili sudovi koji jedan predmet rastežu, a naročito kod radnog sudovanja toga ima puno na 6 i više godina, možda ću sada reći nešto zbog čega ću doživjeti strašnu kritiku, ali tim sucima bi trebalo provesti stručnu lustraciju i izbaciti ih iz pravosuđa. I tako dugo dok to ne napravimo dok iz pravosuđa ne odu silom propisa i mjera oni koji ne zavređuju u tom kvalitativnom smislu da nose častan naziv suca, mi puno nećemo moći napraviti. To ja zovem stručna lustracija pravosuđa. I kad se kod jednog suca 3, 4 puta nađe ista stvar jedina mjera, jedina kvaliteta je tada njega odstraniti iz pravosuđa i ništa više. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I posljednja replika Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih postavio pitanje kolegi Lesaru, a to je kako bi zvali žalbene sudove koje ste predložili kada sud u prvom stupnju kao što je primjerice u kaznenim predmetima, kao što je primjerice u stegovnim postupcima protiv javnih bilježnika, kao što je primjerice u parničnim postupcima radi poništaja arbitražnih odluka u određenim predmetima, primjerice u parničnim postupcima kao što je zabrana štrajka i sl. Kolega Lesar, županijski sudovi ne sude samo u drugom stupnju, to nisu žalbeni sudovi. To su sudovi čija je nadležnost puno šira od toga. Osim ovog što sam i naveo u prvom stupnju oni imaju čitav niz drugih još nadležnosti. Ako već predlažete neki naziv onda predložite naziv koji će obuhvatiti čitav niz poslova koje županijski sudovi obuhvaćaju. Hvala. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grbin, ja sam uvjeren da u Ministarstvu pravosuđa i danas i za možda i za godinu dana kad će sazrjet vrijeme da ta nazivlja stara, hibridna nepostojeća budu mijenjanja će biti dovoljno kvalitetnih ministra, pomoćnika i savjetnika koji će naći adekvatne nazive i to nakaradnost koju sad zadržavamo od '93. nepotrebno riješiti na prihvatljiv način za sve. Vjerujem u stručnost i sadašnjeg ministra da će to moći predložiti adekvatno rješenje za nazivlje. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba DC-a, a pardon, ispričavam se. Ministar se javio za riječ. Izvolite ministre. Hvala lijepa. Evo samo na ovo što je, dakle nazivi. Jesmo razmatrali to. Čak smo krenuli i u raspravu o nazivima. Iskreno, nije samo ovo promjena ploča. Mi smo išli računati, pa smo došli do 27 zakona koje bi onda morali mijenjati da smo promijenili nazive. Dakle, ovdje smo išli prvenstveno na sadržaj. Ali slažem se da je došlo vrijeme da se o tom počne razgovarati, da kad ovo zaživi da idemo razgovarati da li je to osnovni ili temeljni sud, da li je ovaj drugi, vi ste rekli žalbeni. On može biti viši. Mislim, to su nekakve stvari o kojima ćemo razgovarati. Ali ovdje smo htjeli izbjeći ako hoćete i jednu primjedbu da nam se kaže bavite se pločama i nazivima, a ne sadržajem. Dakle, prvenstveno idemo na sadržaj, idemo promijeniti ono što će se stvarno događati. Smatramo da građanima je to u drugom planu, ali se slažem da prije ili kasnije moramo razmotriti nazive i moramo ih stvarno prilagoditi onom sadržaju. Ali hajmo sad ovdje urediti sadržaj, pa ćemo naziv. Edukacija, spomenuli ste povezana sa troškom. Pa i ja ovdje odmah kažem naravno da nije dovoljno da bi trebali imati više. Isto kao što sam rekao da smo ukupno kao sustav i kao država neracionalni, jer da trošimo i više nego što zarađujemo. Dakle, to je ono što je, s čim smo svi zajedno suočeni i u ovom resoru i u svim drugim. To je na žalost tako. Međutim, ako govorimo o konkretnoj edukaciji, mi imamo Pravosudnu akademiju kojoj se dogodilo da nije potrošila sva proračunska sredstva, onda su bila smanjena. Dakle, morate uzeti da nije samo edukacija konkretno na tijelima, nego imate jedno potpuno neovisno tijelo koje nije u okviru ministarstva, koje zapravo provodi edukaciju. Dakle, edukacija se vodi na više načina, znate mi sad vučemo i neke programe iz EU. Ja bih vam ovdje mogao reći da dio ljudi ima i prilike učiti jezik i ovdje i u drugim zemljama. radi se na tome. Da bi trebalo bit više? Slažem se. Međutim, stvarno smo mi tu da u okviru postojećeg moramo s tim moći upravljati. Sljedeće također trošak. Govori se o radu, međutim hajmo sad ovako pogledati. Imate Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski građanski sud u Zagrebu. Općinski kazneni sud u Zagrebu mislim da u ovom trenutku ima ne znam točno, mogu vam reći točno, ali sigurno ima više od 10 milijuna kuna duga prema vještacima i braniteljima po službenoj dužnosti. Mogu vam točan podatak reći. Općinski građanski sud nema ni kune. Relacija s brzinom i učinkovitošću ne postoji, jer je ovaj kazneni koji ima dug puno brži i učinkovitiji, nego ovaj koji nema. Dakle, nemojmo gledat sve kroz prizmu novca, gledajmo to i šire. Jer stvarno, mislim novca nema ni u školstvu, nema ga u znanosti. Razumijete? Dakle, ne možemo, ovdje ono što imamo moramo koristiti na najbolji mogući način. Naš je veliki teret je ova masa plaća. I kad idemo po pojedinoj plaći ja ću se prvi složiti da ona nije dovoljno visoka i da ljudi rade odgovoran i težak posao za premalu plaću. Ali kad pogledate masu i koliko se izdvaja za nju, jednostavno nemate prostora za povećanje brojeva, toliko smo u brojevima došli daleko da vi za jedno malo dizanje individualne plaće morate strahovito povećati masu. Rješenje je u onom što sam naznačio, znači rješenje je u nekim rangovima. Ne nekakvim, nego rangu. Ja ih sad radno zovem rangovima, da se napreduje kroz karijeru, znači da se može identificirati onog tko stvarno više radi, da bolje napreduje i da onda ima veću plaću. To je rješenje, jedino tako, usko. Podaci, troškovi može, 30.9. ću vam ih dati. 30.9. sljedeće godine pa postavite pitanje. Bez pitanja ću vam ih dati, vidjet ćemo gdje smo s tim. Što se tiče o podacima o brzini i riješenim predmetima također. Oni neće biti u cijelosti usporedivi zato što alati koje ćemo imati sljedeće godine u ovo doba nisu oni koje imamo sada, ali možemo naći. U osnovi predsjednik Vrhovnog će dati izvješće pa ćete vidjeti i kroz to se može pratiti. Vrlo bitno, otvorili ste pitanje višestrukog ukidanja. Jedna pojava o kojoj treba razgovarati, slažem se. Zakonom o parničnom postupku mi smo ukinuli tu mogućnost i Viši sud može ukinuti predmet jedanput, sljedeći put ga mora preinačiti. Na žalost, prema onome što dobivamo povratno, a ministarstvo to ne može ni nadzirati. Mi samo čujemo šta se događa se to ne poštuje uvijek i dolazi dalje do višestrukog ukidanja i to je jedna stvar koju moramo ali ja vam kao ministar, bit će vam tu predsjednik Vrhovnog suda, morate njega pitati za to.

problemu koji je vezan uz sudove i pravosuđe, koji je vezan i uz ostale dijelove institucija koji primaju plaću iz državnog proračuna, a to je pitanje mase plaća, to je pitanje načina kako tu masu smanjiti i založili ste se za koliko sam shvatila iz vašeg izlaganja za to da se mjere, rezultati rada u sudstvu i da se sukladno tome napreduje i povećavaju plaće. Pa sam vas stoga htjela gospodine ministre informirati da u saborsku proceduru jesu predani zakonski prijedlozi koji upravo nude načine kako se taj princip može primijeniti ne samo na pravosudne službenike, jer naravno pravosudni dužnosnici regulirani su posebnim zakonom, nego i na ostale i očekujem stoga i od vas i od ostalih kolega koji puno govore o ovoj temi da će podržati brzo uključivanje ovih zakona upravo u raspravu koja bi se održala na ovoj plenarnoj sjednici vidjeli koji su i kakvi su to kriteriji i načini kako se ono o čemu vi i mnogi kolege ovdje govore može stvarno i provesti. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Evo odgovorit će na vašu repliku ministar Orsat Miljenić, izvolite. Orsat** Svakako pročitao sam, vidio sam to što je rečeno. Ne može se u cijelosti primijeniti na ovaj sustav zato što je on specifičan. Sudbenu vlast i suce vi ne možete mjeriti samo kriterijima uspješnosti nego i …/Govorniku

Treba ga modificirano primijeniti koliko se može ovdje, ali ovdje treba biti posebno pažljiv da ne bi ni na koji način zadrli u neovisnost i da ne bi zapravo namećući nekakve standarde utjecali na ono što je ipak pretežito, a to je autonomija i neovisnost svakog suca. Dakle, vidio sam prijedlog, nije u potpunosti primjenjiv na ovo ali slažem se da i ovdje treba razraditi odgovarajuće mehanizme. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba DC-a Novog vala i Nezavisnih zastupnika Vesna Škare-Ožbolt, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja evo na početku ovog izlaganja moram izraziti na neki način žaljenje što mi prije ove rasprave nismo saslušali Izvješće predsjednika Vrhovnog suda. Mislim da bi i naše odluke onda oko ove izuzetno važne teme bile možda puno kvalitetnije. Naime, kada pročitate to izvješće koje evo još nismo raspravljali, a u pripremi za ovu današnju temu ja sam ga pročitala, onda ustvari vidite da tu postoji jedan nesrazmjer, jedna razlika u shvaćanju što će donijeti ovaj predloženi zakon. od 2007. godine do danas bilo je reorganizacije mreže sudova i smanjivala se mreža sudova. Pa je tako 2008. i 2009. 108 sudova se smanjilo na 67, govorim o općinskim sudovima, 2009. i 2010. došli su na udar prekršajni sudovi pa je od 110 smanjeno na 63 prekršajna suda, a 2010. na 2011. od 21 županijski sud napravljeno je 15 županijskih sudova. Dakle, određeni učinci nakon tih reorganizacija su danas prisutni. Dakle, ukidanjem određenog broja općinskih sudova ostale su 51 stalna služba od 2007. godine. Što znači stalne službe, zašto su one stalne? Ukidamo ih, ali zašto se onda zovu stalne? Možda bi bilo bolje da se zovu područne službe. Ako ih ukidamo postavlja se pitanje koji su to ponovno kažem troškovi, ono što sam vam na početku govorila. Prema tome, ima tu još prostora izdefinirati i same nazive u zakonu. Evo i sami ste rekli da ćete ukidati stalne službe. Onda ako se ukidaju onda nisu stalne. Koji su učinci te dosadašnje reorganizacije mreže sudova? To je ono što stalno pitam, a pitam namjerno jer kada pročitate prvih 10 strana Izvješća predsjednika Vrhovnog suda onda on kaže da nema pozitivnih učinaka. tome tu nešto ne štima. Ne znam, osma ili deveta strana izvješća govori da tu nema pravih učinaka i poziva se na troškove veće pokretljivosti sudskog osoblja, troškove informatizacije. Vi ste u svom izlaganju rekli da je starih predmeta negdje oko 88 tisuća, to je rak-rana pravosuđa, barem ovog civila. Koji su to rokovi? Koje su to procjene do kada će se tih 88 tisuća predmeta riješiti? To je na primjer jedna konkretna vizija koju bi trebalo ponuditi ovom Saboru u cjelokupnim ovim mjerama kada će biti 0? Kada će 88 tisuća postati nula? Jel to za 3 godine, za 5 godina, za 10 godina, kada? E onda na taj način ćemo moći vidjeti i ove uštede u suđenjima u razumnom roku, moći ćemo vidjeti koje su to i kakve uopće refleksije ima ova reorganizacija mreže sudova koja je neophodna, apsolutno se slažem s tim. Ali da li je ona u ovom trenutku prioritetna? Prioritetna u odnosu na primjer na pojačan angažman na rješavanju ovih 88 tisuća predmeta? U pojačan rad u angažiranju i rješavanju pitanja predmeta na trgovačkim sudovima? Danas vam je u cijeloj Europi pravosuđe u funkciji gospodarstva. Nama je pravosuđe ovog trenutka na trgovačkim sudovima u funkciji ubijanja gospodarstva. Što ćemo s tim? Mi to nismo ovdje niti dotaknuli. Dakle, ova predložena reorganizacija prema ovom zakonu ide u 4 pravca. Teritorijalni preustroj, organizacijski preustroj, reforma žalbenog postupka i informatizacija. I sada kada pogledamo ovaj teritorijalni ustroj opet postavlja se pitanje koji su to kriteriji? Znate, spomenuli ste finski model, tada smo gledali udaljenost sudova, opterećenost predmeta, postojali su neki kriteriji, dobri, loši sudovi. Što su ovdje kriteriji da se to sve praktički išlo spajati u središta, praktički u sudove koji su u središtima županija, koji su to mjerljivi kriteriji? Koji su dobri koji su loši sudovi? Oćemo mi kad to javno, oće to javnost ikad saznati. Ovako smo ih sve na neki način potrpali u istu vreću pa me to podsjeća na onu izreku iz ranog srednjeg vijeka kad su vojskovođu pitali u ratu kako ćemo znati koji je pravi koji je krivi? Onda je on rekao treba pobiti sve a Bog će odabrati koji je pravi, a koji je krivi. E sad, tu se postavlja pitanje koji je ovdje dobar a koji loš sud i zašto smo sve išli i spajati, i da li je to baš najbolji kriterij? Ono što mi se čini, jedan od ozbiljnih pitanja i dilema je opterećenost samih sudova. Zagreb je apsolutno najopterećeniji, odnosno općinsko-građanski sud u Zagrebu je najopterećeniji sud u zemlji, sa najvećim brojem priliva. Iza toga ide splitski sud. E sad, ako u Zagrebu razbijamo sud na dva suda, na Zagreb praktički sjeverno od Save i sud južno od Save onda se postavlja pitanje zašto smo sve utrpali u splitski sud koji je po ažurnosti odmah iza zagrebačkog suda? A da o nekim prostornim uvjetima ni ne govorim, koji su kada dođete na Općinski sud u Splitu to ko da ste ušli u prognaničko naselje, tako izgleda otprilike. Dakle, tu treba poraditi i na smještajnim kapacitetima. A kako će to izgledati natrpavanje cijele županije u jedan općinski sud koji je i sada neažuran, to je doista misaona imenica ovog trenutka. Kada je riječ o razdvajanju suda, Građanskog suda u Zagrebu ili osnivanju novog suda na Zagreb jug, za mene a i za mnoge pravnike u gradu nije jednostavno najsretnije rješenje razbijati katastarske općine u dva suda, dakle da je granica rijeka Sava. To mislim da nije dobro rješenje. Na taj način će se dogoditi, dat ću si truda i izdvojiti čak i uloške koji će se, gdje će se razbijati praktički zemljišnoknjižni ulošci na dva suda, sjeverni i južni. Ko to može jednostavno spojiti. spojiti. I meni se čini da to, da bi cijelo praktički područje Grada Zagreba trebao ostati na jednom sudu. Ovdje se postavlja pitanje i prostornih mogućnost. Naime, Trg pravde je bio prostor za smještaj svih sudova u provom stupnju. Jedan dio tog Trga pravde je napravljen, najveći dio nije, evo ministre molim vas da mi odgovorite što se zbiva s tim projektom budući da je on dobio potporu svih Vlada do sada, zašto se s tim stalo i koji su to problemi koji su evo nastali da se svi sudovi u prvom stupnju u Gradu Zagrebu ne stave na Trg pravde i na taj način stvore se i prostorne mogućnosti za jedan kvalitetniji rad? Pod organizacijskim preustrojem, tu apsolutno, to treba podržati. Međutim, osim spajanja sudova i uvođenja funkcija ravnatelja pravosudne uprave opet kažem nema definiranih mjera kojima se namjerava provesti organizacijski ustroj i što se pod tim konkretno misli budući da još ni jedan ravnatelj pravosudne uprave, nismo ga uspjeli vidjeti i njegove efekte rada. Što se tiče preuređenja žalbenog postupka, ja sam već i u prvom čitanju iznijela svoje sumnje kako će to izgledati. Čini mi se da je još uvijek puno stvari nedovršeno i sama informatizacija nije jednostavno uhodana u onoj mjeri da bi se ova mjera mogla mogla odmah nakon donošenja zakona ili u idućih pola godine konkretno primijeniti. Prema tome, naš klub je za reorganizaciju mreže pravosuđa, ali apsolutno mislimo da novce koji bi se uložili u ovaj trošak treba uložiti na one aktualne, vreće teme, a to je kako srušiti broj predmeta, zaostataka, reformu trgovačkih sudova nismo uopće načeli, a smanjenje broja predsjednika sudova, veća pokretljivost sudskog osoblja, ravnomjerna opterećenost sudova, ujednačavanje sudske prakse sve su to mjere ali tehničke prirode što ovaj zakon donosi. One prave mjere, a to su rušenje zaostalih predmeta mislim da sa ovim prijedlogom zakona nećemo dobiti odmah, možda jednog dana. Ali je pitanje koji su to rokovi? Vraćam se ponovo na te rokove. I zato naš klub predlaže da ovaj zakon ide u treće čitanje da se do kraja kvalitetno pripremi, imamo vremena, ionako su rokovi za neke dijelove provedbe ovog zakona duboko u idućoj godini, prema tome možda bi trebalo još malo razmisliti. Veliki je trud ministarstva uložen u u ovaj proces, ne treba ga …, trebamo pomoći, ali mislim da postoje još neka bolja rješenja, nego što su ponuđena ovim zakonskim prijedlogom. Evo, Hvala i vama. Prelazimo na replike. Prvo se javila Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete, kolegice, što je samo djelomično točno, smanjivali smo, počeli smo, doduše vi ste rekli 2008. godine, što je točno, mi moramo se podsjetiti da smo mi od 2000. godine povećavali broj i sudova i državnih odvjetništva u težnji da se riješe zaostaci. Vidjeli smo da se troši puno novca, a da nema efekta, da nisu toliko efektni. Ali ključno pitanje koje postavljate, zašto, dakle, čitav niz mjera koje su poduzete od tada, pa evo i s ovim, kada tražite odgovor koji ne ovisi o izvršnoj vlasti nego o sudbenoj vlasti. Dakle, daje se zakonska mogućnost, čitav niz mjera da bi se ubrzali postupci pa … ovo tome doprinijeti, to je ako nitko drugi zaista ovaj ministar išao diljem lijepe naše, s općom javnosti, sa sudbenom vlašću razgovarao i mislim da je po prvi put, dakle nije se išlo linearno, ni na povećanje, niti na smanjenje tek tako, nego da vidimo koji su učinci za svako pojedino pravosudno tijelo i to je ključno. Ali ono što i vi postavljate pitanje, zašto i kad postavljate pitanje kod ujednačavanja sudske prakse, u jednom dijelu Hrvatske izvjesno je da će tužitelj uspjeti. Sa istim tužbenim zahtjevom u drugom dijelu Hrvatske bit će odbijen i to je nešto što ljude naše, ne samo da ih zbunjuje, nego ih izluđuje. Ali ono što je i ministar rekao, na neki način i vi kroz to potencirate, kako je to moguće da suci, čitav niz mjera pa i ovo, reforma žalbenog postupka da se ne može više od jedan put, da može drugi put, on ne može više ukinuti nego mora preinačiti, ali to se događa. Kako to da suci ne poštuju zakon? Ajmo vidjeti što je to, je li to možda nemoguća misija za njih? Možda to je nešto što suci uopće ne mogu promijeniti pa ćemo to promijeniti, ali nikako ne smijemo dozvoliti da suci, suci jesu nezavisni, trebamo štiti njihovu nezavisnost, ali nisu bome neovisni od zakona i od zdrave pameti. Hvala. Odgovor, kolegice Ožbolt. u odnosu na ono što kaže ministar i onoga što kaže predsjednik Vrhovnog suda. Kada pogledate izjave predsjednika Udruge Hrvatskih sudaca, ista je stvar. Kada pogledate pismo Akademije pravnih znanosti koja apelira na, upravo na ove reformske korake da se jako pažljivo provode, onda se doista trebamo pitati je li baš ovo najpreći da li je ovo sada uvjet bez kojeg se ne može ići na one prave reformske korake, a to su upravo, ono što sam rekla, rušenje, brže rješavanje predmeta i reforma trgovačkog sudovanja. ako će nam pravosuđe biti u funkciji gospodarstva, a što se tiče reforme žalbenog postupka pa vi danas imate, a vi to jako dobro znate kao što zna i naš ministar, da na Županijskom sudu u Zagrebu suci građanskog odjela vam rade kod kuće jer nemaju prostora gdje se smjestiti. I logično je, ja sam bila prvi zagovornik da se samo jednom možete žaliti, drugi put mora odlučiti Županijski sud, da se ubrzaju stvari, ali vi njima niste osigurali, odnosno nismo im osigurali prostorne uvjete gdje će provesti postupak jer ako će u drugom stupnju meritorno odlučivati, onda će oni morati provesti postupak. Nemaju ga gdje sada provesti jer rade kod kuće. Pa neće im stranke dolaziti u kuću. To je problem.

suda u nešto što se onda zove stalna služba, što je evo trend i u ovim prijedlozima izmjena i dopuna zakona, i moje mišljenje, slažem se s vama da mi ne možemo završiti ovu raspravu prije nego razriješimo dvojbu između prijedloga koji kažu da će to dovesti do racionalizacije pa onda naravno i do boljeg funkcioniranja sustava i mišljenja iz izvješća predsjednika Vrhovnoga suda koji jasno kaže, ja ću to pročitati, da u pravilu rad bivšeg suda kao stalne službe suda … u dužem razdoblju nije racionalan i s druge strane kaže da to ne doprinosi, u rečenici iza toga, da ne doprinosi smanjenju rashoda, dakle troškova. Moramo tu dvojbu razriješiti prije nego što donesemo … o ovim prijedlozima izmjena i dopuna zakona jer ako se ne postižu ova dva cilja, a predsjednik Vrhovnog suda, odnosno njegovo mišljenje o tome je takvo dakle da to nije osobito niti racionalan niti precizan niti dobar put, onda postoji opet i ovdje disbalans. Dakle, disbalans između onoga što misli najviši sud u Hrvatskoj i onoga što predlaže i dalje ministarstvo pravosuđa, odnosno Vlada. To je dvojba bez odgovora na čije pitanje mi ne možemo u pravom smislu odlučiti o ovim prijedlozima zakona. Dakle, tu mislim i o ovom i o Zakonu o sjedištima državnih odvjetništava. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolegice Ožbolt. Izvolite. Poštovana kolegice Kosor, upravo, namjerno sam … ovo pitanje dosadašnje reorganizacije mreže sudova jer postavlja se pitanje koji je trošak tih 51 stalne službe koji su prije bili 51 općinski sud? Jel da su troškovi smanjeni, jesu postali efikasniji? To su konkretni rezultati, konkretni pokazatelji trebamo li ići dalje u reorganizaciju mreže sudova, opet ići na još veće smanjivanje ili nešto trebamo promijeniti. Ovo izvješće predsjednika Vrhovnog suda kaže da treba promijeniti, a ne da treba ići još drastičnije rezanje sudova. Dakle ako ćemo sve spojiti sudove općinskog suda ovog trenutka Općinski sud u Splitu i ostaviti stalne službe po otocima, šta smo dobili? Ili ja si sada razmišljam imat ćemo stalnu službu u Korčuli, a općinski sud će biti u Dubrovniku, sada smo zaključili na neki način zajednički da će ta stalna služba jednog dana biti dokinuta. ja vas sada pitam kako ćete vi objasniti onom KOrčulanu da će morati 4 sata putovati do Općinskog suda u Dubrovniku i još 4 sata nazad da bi da bi dobio nekakvu pravnu, pravosudnu uslugu da ne govorim o odvjetnicima i tko će plaćati taj trošak? Stranke. Mislim da to ovog trenutka nije najbolje rješenje. Dok god nismo uveli kompletnu informatizaciju sustava, dok god nismo uveli kompletan e-spis, ne da spis putuje nego da ga jednostavno imamo na ekranima

Hvala potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Ožbolt, pa vi ste sami rekli da treba podsjetiti da smo 2008.započeli taj proces, a da je 2010.godine bio zahtjev za još drastičnijim smanjenjem broja sudova, a i državnih odvjetništava. Tada je postojao politički otpor da se uopće u to krene. Pa ja se bojim da bi svaka reforma koja je potrebna i svi se slažemo da je naišla na određene prepreke odnosno negodovanja upravo od onih na koje se te reforme odnose. Pa kada ste spomenuli izvješće predsjednika Vrhovnoga suda, a i mi smo dobivali kao zastupnici i klubovi dopise predsjednika određenih sudova, a vi ste bili ministrica pravosuđa, vas tu troje ministara sadašnji i dvoje bivših, a osobno sam bio član DSV-a mogu sa sigurnošću reći da određeni predsjednici sudova nisu bili isto opterećeni svojim sudovima odnosno druge sudova. Pa mogu reći da neki nisu baš ni najkvalitetnije odradili svoj posao, pa mogu reći slobodno da neki nisu ni znali upravljati svojim sudovima, tako da je to isto jedna činjenica koja je istinita. Dakle ako smo izravno u sustavu ušli u problematiku vidjeli smo da i to postoji, pa onda ovo je samo možda peti korak reforme koju smo započeli, a sjetimo da se je to bio uvjet poglavlja 23 kada je veliki otpor upravo od sudaca i pojedinih sudova koji po meni nisu baš u dovoljnoj mjeri radili svoj posao. Protiv sam maksimalnog opterećenja velikih sudova, mislim da je intencija ovoga da postupak bude funkcionalan i brži, a ne obrnuto da on bude sporiji i da zatrpavamo predmete. Ako ćemo ozbiljno krenuti u reformu onda je prvo izvješće predsjednika Vrhovnoga suda koje smo dugo godina čekali treba promatrati i u sferi onoga kog on tu sve zastupa, a vjerujem da je i on bio izložen pritiscima raznih sudova i predsjednika sudova da sve ostane onako kako je jer je najbolje da neki rade puno, a neki ne rade apsolutno ništa. onda mi imamo sustav pravosuđa koji ne da nije nikakav nego ne jamči sigurnost našim građanima, tog se ja bojim. **Batinić, Milorad Otpora kolega Salapiću reformama je bilo i bit će. Ovdje nitko ne govori o otporima, barem ne ja, nadam se da ste me dobro razumjeli. Ja samo govorim o prioritetima i govorim o potrebi da jednostavno imamo konkretne pokazatelje. Mi smo do sada usprkos svim ovim otporima koji su postojali na sudovima smanjili upola pravosudnu mrežu. A koji su efekti toga, jel su to sada da li je sada ova iduća faza još većeg smanjivanja baš potrebna ovog trenutka ili je potrebno te novce uložiti u doista one bitne stvari, a to je rušenje svih zaostatka? I na što stalno upozoravam i na neki način navijam reformu trgovačkih sudova. Mislim ja ne znam da li vi pratite, ali u Europi vam je pravosuđe u funkciji gospodarstva. Imali ste u 6.mjesecu ne znam koliko okruglih stolova i konferencija u Europskoj komisiji upravo na temu pravosuđe u funkciji razvoja gospodarstva. Gdje je tu pravosuđe kod nas u funkciji razvoja gospodarstva? Za sada ga nema. A hoće li ovom reorganizacijom biti? Ja apsolutno želim da ministar uspije u svojim namjerama, ali idemo vidjeti idemo se sami uvjeriti koji su to pokazatelji dosadašnji nam dali, nas uvjerili da je ovo sada korak bez kojeg ne idemo dalje.

8 ili 10 sati do suda. Danas građani 20 godina čekaju na presudu, 8 sati naspram 10, 20 godina to pomnožite vrijeme pa ćete vidjeti što se događa. Na početku ste vi dobro konstatirali da je u nesrazmjeru što sam ja prije govorio izvješće predsjednika Vrhovnog suda Hrvatina sa onim što smo čuli od ministra pravosuđa. S tim da se ja ne slažem s vama, dobro je da ministar pravosuđa danas govori o ovom, a da ćemo tek gospodina Hrvatina dočekati ovdje sa nekim činjenicama koje su ovdje podastrijeste i nekim saznanjima koje će nam itekako koristiti u raspravi kada bude gospodin Hrvatin davao izvješće. Reforme se neće provesti u pravosuđu jer pravosuđe samo, suci ne žele reforme. Sve što se događa na hrvatskim sudovima je jasno da suci ne žele reforme. Ali naše pravosuđe je u lošem stanju, ono loše funkcionira. Ono nije doraslo poslu pred koje se stavilo. Sustav je kriv, a sustav omogućuje upravo Hrvatski sabor. Takvo funkcioniranje kad netko ne obavlja svoj posao onda treba to javno reći i pronaći rješenje kako će ti sudovi profunkcionirati. Vi ste rekli, dobro kada će se ona hrpa do neba papira smanjiti i kada će ljudi dobivati pravdu u nekakvom primjerenom vremenu? To je odgovor na to pitanje. Tako dugo dok ne znamo odgovor na to pitanje i ne damo rješenje na to pitanje, tako dugo će sudovi biti enklave

Kolega Vukšić, puno ste toga naveli a počet ću od suza. Ja bih apsolutno ronila suze da sam sada u Korčuli i da moram ići na jednu raspravu kao odvjetnik u Dubrovnik i za to potrošit cijeli dan, a do sada sam mogla imati pet rasprava na Općinskom sudu u Korčuli ili ne znam još obaviti i Blato i Vela Luku i ne znam što. E ja vam o tome govorim. I apsolutno bih ronila suze i kao odvjetnik i kao građanin, kad nemam trajekta ili nemam prijevoza ili mi kasni autobus pa zakasnim na raspravu u Dubrovnik. Četiri sata mi treba tamo i četiri sata nazad i gdje smo onda? Gdje smo onda? E samo sam navela Korčulu. Mogu vam navesti bilo koji otok, mogu navesti sad i neka druga mjesta. A što se tiče, ja uopće nisam rekla. Ja sam rekla da je bilo, izrazila sam žaljenje da bi bilo bolje da smo saslušali izvješće predsjednika Vrhovnog suda, a nakon toga ministra. Idemo obrnutim korakom, a trebamo tu važne odluke donijeti. A naravno, nadam se da se tu nećemo sad preglasavati i trgovati ne znam ispod stola sa nekim sudovima. Nadam se da to nećemo raditi. I zato ja nisam apsolutno protiv. Dapače, treba ići u reorganizaciju mreže sudova. Ali hajmo to još malo, hajmo to još vidjeti. Apsolutno dati potporu i za informatizaciju, apsolutno dati potporu za sve oblike koji ubrzavaju rješavanje predmeta, rješavanje zaostataka. Ujednačavanje sudske prakse se neće postići da imate 15 županijskih sudova. Imat ćete 15 županijskih, imat ćete 15 različitih sudskih praksi. Treba uvesti i Visoki kazneni sud, treba uvesti apelacijske sudove, imaju sve europske zemlje. Hrvatska ga nema. Zbog čega? Hvala. Sljedeća replika, Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Škare-Ožbolt, poredali ste kronologiju, dakle ovih Zakona o područjima i sjedištima sudova od 2007., 2008. pa sve do danas. Pri tome ste istakli da kako je smanjivano broj Općinskih sudova od tada sa 108 na 67 i evo sada na 24, pa onda broj Prekršajnih sudova sa 111 na 63, pa sada na 22 i Trgovački sudovi. Ima ih 4, sad će biti 5 u Pazinu ovaj uz 4 stalne službe. Pri tome ste i rekli da je, u jednoj rečenici ste rekli da postoje veliki troškovi mobilnosti sudaca koliko sam ja shvatio iz vašeg izlaganja. No, evo i ministar je ovdje. Jedno je bilo pitanje u prijašnjim raspravama kada je bila mreža sudova u pitanju koliko stranke u postupcima troše novaca na dislocirane predmete. Na primjer iz Slavonskog Broda se predmet dislocira u Đakovo ili pak u Zagreb, u palaču pravde i ljudi iz Slavonskog Broda putuju na svoj predmetni spor, raspravu u Zagreb, u plaču pravde zato što je Općinski sud u Slavonskom Brodu pretrpan predmetima i ne može. Uz to ste spomenuli i 88000 neriješenih predmeta, ali ste pri tome zaboravili reći … Zaostataka. Da je bilo i ako sam ja dobro informiran i milijun zaostalih predmeta neriješenih. Sad o godini ne bih htio govoriti, ali ih je bilo sasvim sigurno toliko. Dakle, hoćemo li prebaciti troškove, dakle za mobilnost sudaca koji će otići onda u, doći iz Požege u Brod i potrošiti samo za sebe ili ćemo stotine stranaka slati na put negdje. Na čiji teret će to ići? I kaže nema efekta? Pa ima efekta, ali sad pitanje za koga. Dakle, ovdje zapravo … …/Upadica Batinić: Hvala./… … država preuzima na sebe ministarstvo, te troškove, a rasterećuje donekle stranke. Hvala. Odgovor, kolegice Ožbolt izvolite. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Pa poštovani kolega Grubišić, ja ovdje upravo problematiziram učinke. Dakle, učinci su bitni. Dosadašnje reforme dosadašnjih reorganizacija, dosadašnjih smanjivanja i ove fluktuacije i ljudi, dakle i zaposlenika i stranaka. Koliki je to trošak? Kolika je to ušteda, a koliki je to trošak? Ušteda za koga, a trošak za koga? Da jednostavno to vidimo te pokazatelje. Ja nisam protiv toga. Ja jednostavno samo hoću vidjet brojke, a na žalost mi ih ne vidimo ovdje.

Budimpešta, Bratislava, Beč, Beograd, Berlin, Bukurešt na B, a na druga slova Graz, Milano, Skopje, Stockholm, Lion, Prag itd. su gradovi koji sa Zagrebom ne dijelu jednu značajku, a to je da ti gradovi nemaju jedan nego više prvostupanjskih osnovnih sudova na svom području. Zagrebački općinski sud je već čitav niz godina na glasu kao najveći prvostupanjski sud u Europi. U tome leži jedan dio problema u njegovom postupanju, ne svi da se razumijemo, ne svi. Nemam uopće iluziju da su to svi problemi. Ali jedan značajan dio da. I ovaj pokušaj dijeljenja tog suda na dva je dobar korak. Vi ste našli zamjerku toj podjeli. Ja isto imam jednu zamjerku, a to je zamjerka da nismo ostali kod onog rješenja da sud dijelimo na tri jer mislim da bi tada dobili taj sud koji bi po veličini, odnosno po broju stanovnika koje pokriva bio u razmjeru i sa sudom u Splitu kojeg ste spomenuli i sa sudovima u Osijeku, Rijeci itd. Ali ovo je nužan korak u cilju

Split i Zagreb. Apsolutno se slažem s tim da je Zagreb potrebno rasteretiti jer je to najopterećeniji, Zagrebački građanski sud je najopterećeniji sud u zemlji. I s tim se slažemo. I treba ga podijeliti na dva dijela. Ali niste me dobro slušali kad sam govorila, zašto četvrti, cijeli Novi Zagreb ispada iz nadležnosti Općinskog građanskog suda? Zbog čega? I problematizirala sam pitanje zemljišnih knjiga. Vi dijelite, Sava vam dijeli zemljišne knjige na dva dijela što je potpuno krivo, loše, gotovo bih rekla izazvat će kaos u gradu. Vama će trebati poseban vodič što spada u sud na sjeveru, a što spada u sud južno od Save, po ulicama govorim. Trebat će poseban vodič, a da ne govorim o pošti. I samo sam to problematizirala. A problematizirala sam i to da drugi po veličini sud u zemlji a i po ažurnosti drugi, neažurnosti, a to je splitski, njega smo još više natrpali. E sad, zbog čega? Hvala. koja traže odgovor, a i mene zanimaju naravno sa posebnim onim naglaskom na lokalnu problematiku što su i ostali kolege potvrđivali da imaju u svojoj sredini. Prvo ste postavili pitanje koji su dosadašnji učinci reforme racionalizacije, spajanja kako god zvali to I ja vam mogu reći da moji iz Đurđevačke Podravine, moji poljoprivrednici, oni kažu da je učinak toga recimo ukidanje gruntovnice u Đurđevcu ako ide kad gradi nešto ako ide po izvadak u Koprivnicu 100 kn tamo, 100 natrag pa još ako ima nešto i platiti parkiranje sigurno je štetan. I onda se na to nameće drugo pitanje. Koji su kriteriji, Koji su kriteriji, vrlo važno pitanje, ovog teritorijalnog ustroja? Mi se u Koprivnici ne možemo nikako doći zašto se upravo preferira Varaždin? Zašto? A Koprivnica ima Palaču pravde, ima ažurne sudove što je i potvrdio gospodin ministar i sad evo u bilo kojem konkretnom i konkretno glede sudova za mladež isto ponovno Varaždin. Ja se nikako ne mogu odati dojmu da tu svoje prste nema i politika. Jer ako hoćemo dostupnost, kvalitetu, ažurnost i sve ostalo ja jednostavno imam pravo tako razmišljati. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad evo ja osobno mislim da se neće izmještati gruntovnice i da će one ostati kao što je ministar rekao u područnim službama jel' tako? A jednog dana, a ja čvrsto vjerujem da će se to dogoditi sa jednom doista potpunom informatizacijom, vi ćete moći iz Zagreba upisati, a možete i sada već u Zagrebu izvaditi zemljišno-knjižni izvadak za ne znam znam nekretninu u Koprivnici ili u bilo kojem drugom dijelu Hrvatske. I to je velika prednost. Međutim, ja sad govorim o ovim vremenima. Dakle, dok se to ne dogodi sve koliko će to novaca koštati i kakvi će biti učinci u smislu. Dakle, cost benefit analiza, evo mi je još nismo uspjeli čuti. Evo samo to tražim cijelo vrijeme. Zahvaljujem. Za riječ se javio ministar Orsat Miljenić. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, ići ću po određenim temama. Prvo Korčula. … /Upadica se ne razumije./… Ne, molim vas lijepo. Netko je danas gledao to i dobio od vas potpuno krivu informaciju da će putovati satima do Dubrovnika da bi ostvario pravo na pravnu zaštitu. Što naprosto nije točno! Ajmo biti, računati da nas gledaju građani i da oni jednostavno slušaju što se ovdje događa. Dakle, to nije istina. I ne znam zašto iznositi tako, plašiti ljude da će putovati satima brodovima, trajektima, ne znam ni ja čim a to se neće dogoditi. Ali ajmo govoriti o Korčuli, konkretno. A zašto bi Korčula imala svoje računovodstvo, zašto se ne bi obavljalo na jednom mjestu u Dubrovniku? Nek mi to, to mi recite zašto, što je u tome loše? Jasno da će sud, sudac ostati dolje da bi građanima pružio uslugu ali zašto bi ne znam financije ostale tamo? Ili takva nekakva popratna služba? Ili na bilo kojem drugom mjestu? Pa zar ne trebamo ići u ovoj zemlji da se koncentriramo logistiku i druge stvari na jednom mjestu da ne obavljamo za svaki mali sud, negdje imamo dva, tri suca, a moraju imati sve funkcije kao veliki. Pa to je ideja ovog. Govorite o Splitsko-dalmatinskoj, točno! Zašto bi Supetar, evo možemo govoriti o Braču, zašto bi Supetar imao cijelu logistiku koja se može raditi u Splitu? U perspektivi uopće pitanja da li se treba raditi u okviru suda ili negdje drugdje dio toga? Pa zar to nije dobra stvar? I zato ih treba staviti po jedno. Ali ako su oni razdvojeni kao što su sada, ako su mali feudi onda se to ne može napraviti. Jer svaka ima svog šefa, onda on mora imati cijelu logistiku, mora raditi javnu nabavu i sud od tri čovjeka ili sud od trideset i sud od tristo. Pa gdje je tu logika da to sve tako radimo? Pa vidjeli ste naša povećanja, mi stalno povećavamo brojeve ljudi u svim strukturama a nemamo dobre učinke. Pa do sada, vi ste to radili, do sada se rješavalo što treba, ajd daj još deset ljudi više, pedeset ljudi više, pa sad imamo brojeve, do mirovine ti ljudi, normalno, mislim ne zagovaramo da ljudi dobiju otkaz, ali smo to rješavali vatrogasno i nismo riješili. Pa mislim, ne možemo tako pristupa, idemo, znate ono fali nam ajmo još. Mobilnost je zato važna jer vi ne morate zaposliti nekog novog, vi ga možete premjestiti s jedne točke na drugu naravno uzimajući u obzir i kolektivni ugovor, i dužnost plaćanja putovanja itd. ali smo fleksibilniji. Nama treba u ovoj zemlji fleksibilnost u svemu. Stalno postavljate također i pitanje što je bilo pa koji su učinci. Ja sam se nadamo da zapravo nećemo ići predaleko u prošlost jer bi onda mogli jako puno govoriti o učincima. Oćemo govoriti o učincima brisanja nekoliko stotina tisuća ovršnih predmeta koji su riješeni zato što je doneseno rješenje o ovrsi, pa sad imamo sive predmete koji nisu nigdje, pa suci na njima moraju raditi a ne mogu biti nagrađeni za to, pa nemojmo ić. Svi su u svoje vrijeme radili ono što su mislili da je najbolje, ali nemojmo ići stalno otvarat neka pitanja, jer onda možemo stalno sve otvorit. oćemo otvarat pitanje zgrade Standa u Splitu koja kad je kupljena nije bilo novaca, nema novaca, i ne može stat sud u nju. I sad imamo zgradu ni za što, a potrošeno je puno novaca i dana druga zgrada. Trg pravde, postavili ste pitanje za Trg pravde, da odličan projekt, ja stojim potpuno iza njega, ja mislim da je trebao ići i drugostupanjski sudovi, zašto samo prvostupanjski ako stanu, a stanu. Razradili ga jesmo, ali iskreno Ministarstvo pravosuđa iz svog proračuna za to novaca nema, ni u JPP-u, ni na drugi način. Mi jesmo donijeli rješenje da se financira i preko dudija, znači iz najma drugih državnih prostora itd. to je jedino logično, ali Ministarstvo pravosuđa to ne može podnijeti u svom proračun, i neće ga moći podnijeti godinama. Mislim to je tako, dakle projekt je tu, radi se na njemu, pokušava se zatvoriti financijska konstrukcija. Ja ovdje zbog poslovne tajne ne mogu govoriti o kojim se novcima radi, ali vjerujte novci su toliki da ih još dugo nećemo moći povući iz proračuna. Dakle to, mislim to su nekakve stvari. Govorimo ko s benefit analize. Ponovo oćemo ići u prošlost pa vidjet, pa ne možete vi raditi benefit analizu nečeg od prije ako nemate podatke za to od prije. Mislim vrlo jednostavno, mi imamo računicu koliko sad košta i koliko će koštat, ali neke stvari prije nisu, nije bilo metodologije. Dakle, ja ovdje sad ne prigovaram nikome ko je prije radio, ljudi su radili najbolje što su mogli.

Gospodine ministre, počet ću od Korčule, od Korčule ste i vi počeli. Dakle, ukinuli ste sud u Korčuli, pretvorili ste ga u stalnu službu, ja vas pitam namjera je da se jednog dana taj sud ukine, odnosno stalna služba da se ukine, zato i je stalna služba, tako ste barem rekli, a ja sad postavljam pitanje kako će kad se ukine sud, stalna služba koja više nije sud? Onda će se doći na ovo moje, a što možda neko gleda sa Korčule, da će četiri sata putovat i četiri sata nazad. A odvjetnici da ne govorim koliko će izgubiti na efikasnosti. Trg pravde, pa ne gradi se Trg pravde sve zgrade odjednom, radi se jedna po jedna. Da je svaki ministar do sada po jednu zgradu sagradio, već bi bilo tri četvrt Trga pravde napravljeno, ali nažalost to se nije napravilo i ne treba se ni očekivati da se sve počne odjednom. A dok god vi imate zagrebačku gruntovnicu u Sveučilišnoj biblioteci neće vam biti reforme prave pravosuđa. Dok god vi tamo imate predmete koji se ne rješavaju godinama, iz objektivnih razloga neće vam biti efikasno pravosuđe. Dakle, tu se morate koncentrirati. Jednostavno ne mogu prihvatiti činjenicu da nema ko s benefit analize za dosadašnju reorganizaciju mreže pravosuđa a da mi idemo u drugu, jednostavno ne mogu. Hvala. Na repliku će odgovoriti ministar. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Dakle, vraćam se opet na Korčulu. Hrvatska je različita i nije isto Zaprešić koji će teoretski također biti stalna služba, integriran je i povezan je ZET-ovom linijom i Korčula ili ne znam Stari Grad na Hvaru ili neko drugo mjesto. Dakle, sukladno tome će se neke stalne službe u perspektivi možda ukinut što će zavisiti i o vezama tada koje će postojat, prometu itd. ali neke neće, neke će ostati egzistirat, neke će možda preći u sudbene dana. Ali zato i moramo imati fleksibilnu organizaciju. Dakle, razumijete? Ali ponavljam, vi ako ne idemo prema tome da okrupnjavamo popratne službe, da ih stavljamo na jedno mjesto, da imamo mogućnost mobilnosti. Na toj istoj Korčuli, ako nedostaje dva suca pa zašto ne bi netko iz Dubrovnika radio dolje godinu dana? Je sad je problem, sad se to ne može o tom se radi, sad se ne može. Zašto neko iz Supetra ne bi u Splitu, ili iz Splita u Supetru obrnuto, šta vozi trajekt. A to se sad ne može, zato ovo moramo napraviti, jer se sad ne može jer je svaki pojedinačno, jer imate ustavnu zabranu premještanja i o tome se radi. …/Upadica se ne čuje./… ne i zato što je to jedan sud, razumijete to je jedan sud. Govorite o Zagrebu, možemo sad jako puno govoriti o Zagrebu, Zagreb imam strahovito puno problema, jednostavno sud je najopterećeniji, neke stvari su se radile, neke nisu, vi govorite o gruntovnici, ja ću vam sada recimo dati podatak da se, mislim od 2006. ni jedan predmet nije škartirao što znači da u ovom trenutku trebate 5 kilometara polica samo da ih negdje stavite, a po Poslovniku je trebalo. Ali što je tu je. Zgrada NSB-a, u ovom trenutku mi nemamo drugu, mi smo gruntovnicu dio ispravnih postupaka, znate i sami da smo uredili jednu od zgrada, kao što ste rekli i tamo smo ih izmjestili i to ide. Ide bolje nego što je išlo, tako da ćemo raditi u tom smjeru. **Batinić, Milorad Uvaženi ministre Miljeniću, izrekli ste jednu rečenicu, valjda u najboljoj namjeri, ljudi su radili najviše što su mogli. Pa ako je to tako, ako je to potencijal Hrvatskoga pravosuđa što imamo danas, onda mi u demokraciju nećemo zakoračiti još 1000 godina. 20 godina traje ostavinska rasprava, sutkinja koja drži ostavinsku raspravu, a vi čak i znate koja je to ostavinska rasprava, 20 godina. Nije otvorila predmet 3 godine. Osim što zagorčava život stanarima zgrade oko kojeg se tavana vodi ostavinska rasprava, zapravo stvari koje su unutra. I mi sada govorimo da oni rade što najbolje treba. U 10. koljenu ne bi smjeli njezini radnici u pravosuđu, ništa se ne može. To je problem sudstva unutar pravosuđa, sudova i sudaca koji su se pretvorili u jedan klan kojem nitko ništa ne može i urušavaju demokraciju u Hrvatskoj. Kakva je demokracija kad se ne možete na …, a to je sud, osloniti jer znate da će ili suditi po … ili će dobiti lovu. I to je istina, to ne treba …. Međutim, ja sam ovdje previše s vama slažem, da ja podržavam ovo što vi radite. Podržavam da se službe ukidaju tamo gdje su nepotrebne, da se racionalnije troši, a ono što ste rekli na početku, u svom uvodnom izlaganju, imamo previše suca, previše sudova i previše trošimo u odnosu na druge države. Sve treba racionalizirati, pa po čemu su to svete krave sudovi? Znači, ne radi se dobro, a mi smo odgovorni, Hrvatski sabor je odgovoran zbog čega sustav ne funkcionira jer ako mi kao zakonodavno tijelo vidimo da ne funkcionira, onda trebamo učiniti sve da počinje funkcionirati usprkos tome što su se oni začahurili i što ne daju pristupa nikome i kažu mi smo neovisni. Neovisni su u velikom grijehu. Zahvaljujem. Nemamo odgovor. Sljedeća replika, Petar Baranović. Izvolite kolega. **Baranović, Petar (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, kao reformista bit ću izuzetno zadovoljan da ova reforma poluči rezultate koje ste previdjeli i bio bih izuzetno sretan kao hrvatski građanin, Saborski zastupnik da odista postignete cilj boljeg i efikasnijeg rada Hrvatskog pravosuđa, smanjenja troškova po pojedinom predmetu. Međutim, otvaraju se neke dileme i neka pitanja. Ne mislite li da bi možda puno bolje rezultate dalo inzistiranje na uvođenje mjerljivosti rada sudaca i na … za one koji imaju najlošije rezultate? Ne leži li možda u tome pravi lijek za smanjenje broja predmeta koji su u arhivama i za poboljšanje učinkovitosti? Neću se referirati na Korčulu, ali je to činjenica da u Hrvatskoj imamo jednu kategoriju u Ustavu koja je vrlo jasna, a to je da svi građani imaju jednaka prava i trebaju imati jednake uvjete kao građani ove zemlje. Da li ste vi spremni temeljem kriterija mjerljivosti ukoliko ovaj vaš projekt, ova reforma ne poluči rezultate, nego dapače dovede dio građana u nepovoljniju situaciju, snositi temeljem kriterija mjerljivosti … kao političar? Postojala je inicijativa za osnivanje sudbenih dana prekršajnog suda u Drnišu. Jedan dan postojali su uvjeti da građani iz Drniša ne bi putovali u Knin. Dovoljan broj predmeta, odbili ste. Smatrate li da su građani iz Drniša u kontekstu prekršajnih sudova u jednakom pravnom položaju kao građani Šibenika ili Knina? Dakle, ja vam želim uspjeha u ovome, ali ako se za nekoliko mjeseci pokaže da su rezultati dijametralno suprotni od onoga što ste zacrtali i ako ugrozite Ustavno pravo građana da budu jednaki u šansama, mogućnostima, da li ste spremni snositi konzekvence kao ministar, to je moje pitanje? Hvala. Ministar će odgovoriti na vašu repliku. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala. … /Govornik se ne razumije./ … ste Drniš, apsolutno i zato sam i rekao da je jedna od zadaća ovog ovdje što radimo i ako vidite po prvi put, mi sudbene dane sada zakonom uređujemo, vidjet ćete i kroz Zakon o sudovima, na način da oni postanu funkcionalni i to vidimo kao jedan od bitnih alata za izjednačavanje mogućnosti pristupa građana sudu. Dakle, koristit ćemo ih svakako više nego što je sada, za Drniš vam ne mogu, sada možemo sjesti i proći, osnovno je, ali kod sudbenih dana, predsjednik suda na tom području mora inicirati zapravo taj postupak, mora procijeniti broj predmeta, dostupnost, sve okolnosti i onda ćemo o tome donijeti odluku. Dakle, to ne da bježimo od toga, nego to želimo afirmirati i mislim da je Hrvatska se treba razvijati u tom smjeru. Znači, ono što možemo, idemo …, ali isto doći građanima, njima, ne da oni dolaze k nama, u ovom segmentu i u svakom drugom, ali ne moramo tamo stalno biti. Ako nemamo posla za 7 dana, odnosno za 5 dana u tjednu, ajmo biti 2 dana u tjednu ili 3 dana mjesečno. Naravno da ću snositi konzekvence za sve što bude loše, kao što se nadam da ću nositi zasluge za ono što bude dobro. Tako da, apsolutno stojim iza toga. Rekao sam, ovo je nešto što mi kao izvršna vlast vidimo, nemojte gledati izdvojeno, ovdje će doći čitav niz drugih zakona, neki su već i usvojeni. Prije je spominjao i …, naravno, ide novi stečajni, on će biti mali dio za to, za pomicanje stvari u trgovačkom. ZPP će biti drugi dio, dakle to je cijeli paket. Ovo nije reforma, ovo je reorganizacija. Reforma je puno širi i veći zahvat. To ćemo napraviti mi. Vi kao Sabor ćete izglasati ili nećete, a onda sudbena vlast mora provesti. I mi svi moramo biti odgovorni za svaki svoj segment u tome. Hvala. I posljednja replika Dujomir Marasović. Izvolite. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa većinom onog što je izrečeno s vaše strane se slažem, izgleda dosta racionalno, logično, stručno i obećavajuće u smislu racionalizacije. S onim što se ne slažem u generalnom smislu nije predmet ove replike. Taknili ste me kao splićana u vezi Standa-e. Pošto kolege ne znaju o čemu se radi, ja ću pojasniti u minut i po što mi je ostalo. Dakle država Hrvatska je mijenjala sa Kerumom poduzetnikom neke prostore u centru grada za tu Robnu kuću Standa i tada mu se vlast dodvoravala kao što se dodvorava i danas u Splitu jer danas Kerum drži partiju na vlasti u Splitu, a diže križ protiv koga je bila partija itd., a a nije htio raditi cestu za bolnicu, a radio je sestri ispod svog Hotela Marjan. Znači to je jedna situacija koja se može nazvati užasnom. I tada je država sa Kerumom razmijenila jednu svoju vrijednu građevinu i dosta toga da jednu Robnu kuću Standa u koju ne može stat sud, to ne može tu biti. Ona se mora srušiti. Ja vas preklinjem i savjetujem evo poslušajte me, onu zgradu treba srušiti na način da država dade gradu Splitu, a dolje je SDP na vlasti pa to možete riješiti za pet minut, da grad Split promijeni DPU da onde dopusti nebodere od 18 katova jer je u susjedstvu neboder po principu privatno-javnog partnerstva. Ima ljudi javit će ih se 10 koji će napraviti 5, 6 10 katova za prodaju, a ostalo će napraviti sud u prizemlju pa pet katova koliko vam god treba i možete dobiti sud u Splitu za nula kuna i to napravite i zapišite izvedite i spasit ćete i Hrvatsku i grad Split i sud. Znači promijenite DPU nacrtajmo onda neboder katova za sud koliko treba, a ostalo privatnicima neka prodaju. Sve pošteno, nema mita, korupcije ni prevare. Na repliku će odgovoriti ministar. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Rekao sam principijelno tu smo gdje jesmo, radimo s onim što imamo. Svi su u svoje vrijeme radili to što su radili, sigurno u najboljoj namjeri i želeći najbolje. Dakle ja u to vjerujem, od toga polazim, toga se držim i uopće da nisam bio potaknut ne bi ni išao u prošla vremena. Svakako ovo što ste rekli je zanimljiva ideja i mi na njoj radimo upravo na jedan sličan način jer činjenica je da mi iz svog proračuna financirat to ne možemo i jedini način je da nađemo nekog zainteresiranog koji će dio za sebe moći, dio za nas urediti i onda da nađemo nekakav, hoćemo li uspjeti ili ne ali u nekom takvom smjeru idemo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a Peđa Grbin. Izvolite.

potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o području i sjedištu sudova, a u nastavku ove rasprave i o području i sjedištu državnih odvjetništava. SDP će predmetne zakone, a to je već učinio i u prvom čitanju podržati i nadamo se da će podršku ovim zakonima pružiti i drugi klubovi zastupnika. A podsjetit ću u raspravi i u prvom čitanju ovi su zakoni dobili dosta pozitivna mišljenja i očitovanja. Moram krenuti od početka, a to je postupak donošenja ovog zakona. iako je ministar o tome govorio smatram da treba istaknuti da je donošenju ovog zakona prethodila jedna izuzetno široka javna rasprava. U donošenju ovoga zakona uključeni su svi subjekti kojih bi se na bilo koji način ovaj zakon mogao ticati. Ministar ga je osobno predstavio na čitavom području RH. saborski Odbor za pravosuđe je tri puta razmatrao reformu koju donosi ovaj zakon, a ministar i ministarstvo su čitavo to vrijeme pažljivo osluškivali primjedbe koje su dolazile sa svih strana i te primjedbe kada god je to bilo moguće učiniti bez štete za održivost čitavog sustava ugrađivali su u prijedlog. Rezultat takvog postupka je da mi danas pred sobom imamo zaokružen i dobar prijedlog zakona za koji sam siguran da će dovesti do znatne racionalizacije i poboljšanja kvalitete rada sudova. Bez obzira što sam o tome govorio već i u prvom čitanju moram podsjetiti na situaciju koja je bila redovna prije desetak godina, a u manjoj mjeri postoji i danas u kojoj je postojao čitav niz, možemo ih nazvati mikrosudova, koji su ponekad imali samo jednog suca. Na tim sudovima bi taj isti sudac ujutro sudio u građanskim predmetima, oko podne bi rješavao ovrhe i zemljišnoknjižne stvari, da bi svoj dan zaključio kaznenim predmetom. Kakva je bila kvaliteta takvog sudovanja? Mala. A zašto mala? Jer niti jedna osoba ne može biti jednako kvalitetna, jednako stručna na području građanskog, ovršnog, zemljišnoknjižnog ili kaznenog prava, to naprosto nije moguće. Koji je bio razlog takvoj situaciji? Uvjerenje koje je u Hrvatskoj zavladalo u jednom trenutku da dostupnost pravosuđa znači da gotovo u svakom selu moramo imati jedan sud. Mreža sudova se širila bez jasnih kriterija, nekad iz razloga što je netko bio dobar s ministarstvom, bez razmišljanja o tome da li smo imali osigurane materijalne ili kadrovske uvjete za rad pojedinog suda. Imali smo takve sudove koji su sudili kaznene predmete, a nisu mogli formirati vijeće jer nisu imali 4 suca. Da li je to dobro pravosuđe? Nije. Da li je to dostupno pravosuđe? Nije. Moram istaknuti, dostupno pravosuđe nije ono koje se nalazi pod vašim prozorom, niti ono koje nam je na udaljenosti od 10,15 ili 20 minuta od kuće. Dostupno pravosuđe je samo ono koje je nepristrano, nezavisno, koje sudi zakonito i koje donosi kvalitetne odluke, naravno i koje to čini brzo. Onda doista više nema, nema nikakve veze da li je sjedište suda u Puli, Poreču ili Rovinju, Krapini, Zlataru ili Stubici, Bjelovaru, Grubišnom Polju ili Daruvaru da ne nabrajam dalje. Jer tada imamo sud koji ispunjava svoju zadaću, ispunjava ono što mu je Ustavom i zakonima naloženo. Kada govorimo o pravosuđu u Hrvatskoj mislim da uopće ne moram napominjati da imamo problema i to znatnih, suštinskih, sistemskih. Točno je i da se oni neće riješiti samo ovom reformom. Međutim, ova je reforma jedan od koraka za koji ne dvojim da će nas uputiti u pravom smjeru. I nije ovo jedina reforma, odnosno nije ovo jedina stvar koja je učinjena u smislu i u cilju poboljšanja stanja u pravosuđu niti je to počelo sa ovom Vladom. Podsjetit ću, krenut ću od pomaka učinjenih na području kaznenog sudovanja. Još 2009. godine nakon novog Zakona o kaznenom postupku počelo je dovođenje kaznenog sudovanja u red do te mjere da danas možemo slobodno reći da je taj sustav ažuran, da dobro funkcionira i da u pravilu dovodi do zakonitih odluka. Nadalje, učinjeni su znatni pomaci i na području upravnog sudovanja prvo uvođenjem prvostupanjskih Upravnih sudova, zatim uređenjem da postupke na tim sudovima vodi sudac pojedinac, a ne tročlano vijeće, a sada i ujednačavanjem prava na žalbu i drugim promjenama koji su inicirane provođenjem zakona i koje su došle, odnosno inicijativa za te promjene upravo iz redova sudaca koji su kroz svoju praksu uočili što ne štima na području upravnog sudovanja. Nadalje, odlični su rezultati postignuti na području prekršajnog sudovanja. Izmjenama Prekršajnog zakona omogućeno je plaćanje kazne na licu mjesta uz oprost dijela kazne. To je institut koji odgovara ublažavanju kazne zbog priznanja u kaznenom pravu što je dovelo do porasta broja naplaćenih kazni bez vođenja postupka, a istovremeno je omogućilo Prekršajnim sudovima da se angažiraju na složenijim predmetima. Upoznat ću va, a vjerujem da mnogi od vas to znaju sa rezultatima te mjere. U godinu dana je za čak 120% porastao broj naplaćenih kazni iz nadležnosti MUP-a kada su u pitanju prometni prekršaji. Broj prekršajnih naloga iz nadležnosti MUP-a smanjen je za 21%. Za čak trećinu pao je i broj prigovora na prekršajne naloge, pa su se ti prigovori spustili ispod stotinu tisuća. I konačno i najvažnije u razdoblju prve godine primjene izmijenjenog Prekršajnog zakona broj novih predmeta pao je za trećinu pa ih je bilo 214000 dok je godinu dana ranije Prekršajne sudove zatrpalo 320 000 novih predmeta. Rak rana na žalost ostaje parnično, građansko sudovanje na kojem napredak budimo iskreni ipak postoji ali ni u kom slučaju nije dovoljan. E sad što u smislu tog građanskog, parničnog sudovanja donosi ovaj zakon? Glavna je značajka predloženih mjera racionalizacija. Druga, specijalizacija, racionalizacija i racionalizacija broja i mreže sudova. Već je jako puno govoreno o tome kada je ona započela, da ona nije nova i to nema potrebe posebno ponavljati. Ali što je zanimljivo kod te mjere? Svi je podržavamo dok ne zahvati naš grad, našu općinu ili županiju. Danas moramo prijeći preko takvog svojevrsnog feudalizma i moramo prestati razmišljati samo u granicama svoje jedinice lokalne samouprave. Moramo vidjeti šta je dobro za sve građane u Republici Hrvatskoj. Sustav sa mikro sudovima za nas nije dobar, to je praksa pokazala. Nije ispunjavao svoju zadaću, a ne moram niti govoriti o pritisku na suce takvih sudova, posljedično na kvalitetu odluka takvih sudova, niti kako su se viši sudovi odnosili prema tim odlukama. Pa kada pogledam iz svoje županije, vidljivo je koliko je u tim malim sudovima češće ukidao odluke nego na drugim. Ovaj zakon to mijenja. Sudovi se integriraju, objedinjavaju se. Time se na Općinskim sudovima omogućava specijalizacija sudaca za određeno područje. U Zagrebu smo s time već započeli i donijelo je dobre rezultate, pa kad se već spominje Izvješće predsjednika Vrhovnog suda za 2013. godinu ja ću ga ovdje i citirati. Predsjednik Vrhovnog suda u svojem izvješću navodi: "U tom kontekstu nužno je raspravljati o strukturi sudbene vlasti i predvidjeti specijalizaciju sudova, te sudaca za pojedina slična pravna područja." To je u ovoj mjeri, u ovom zakonu usvojeno. Konačni prijedlog zakona donosi i jednu novinu u odnosu na prvo čitanje. Dakle, ovim se prijedlogom uvodi specijalizacija za županijske sudove. Podsjetit ću, Županijski sudovi bi sada u drugom stupnju trebali suditi s teritorijalnom nadležnošću nad čitavim teritorijem Hrvatske što je dobro rješenje jer ćemo time dobiti ujednačavanje ujednačavanje sudske prakse drugostupanjskih sudova na čitavom području Republike Hrvatske. Zakon je svugdje isti i svugdje se isto mora primjenjivati. Međutim, ovim se prijedlogom određuje specijalizacija pojedinih Županijskih sudova u određenim vrstama predmeta, pa će tako u sporovima iz radnih odnosa suditi Županijski sudovi u Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. U obiteljskim predmetima u Puli, Splitu i Zagrebu, a za zemljišno-knjižne predmete Split, Varaždin i Velika Gorica. Pohvalno rješenje koje će osim ujednačavanja sudske prakse na ovim specifičnim i osjetljivim pravnim područjima dovesti i do kvalitetnijih i bržih odluka, podsjetit ću slična praksa godinama uspješno egzistira na Trgovačkim sudovima u pogledu donošenja odluka u pomorskim sporovima. Međutim, ministru moram postaviti jedno pitanje. Da li ovakva specijalizacija Županijskih sudova znači odustajanje od visokog zemljišno-knjižnog suda i da li ćemo zbog toga mijenjati i Zakon o zemljišnim knjigama? Osim što se ovim zakonom uvodi racionalizacija i specijalizacija sudova dobit ćemo i smanjenje troškova kroz činjenicu da ćemo imati manji broj predsjednika sudova. Pohvalna, iako ne i ključna novina koju ovaj zakon donosi. Značajnije je što će se racionalizacijom mreže bolje moći iskoristiti materijalni resursi sudova, a na područjima pojedinih Općinskih i Prekršajnih sudova biti će moguća preraspodjela sudaca u skladu sa priljevom predmeta i obimom poslova. Prilikom prvog čitanja govorio sam o potrebi postojanja posebnih Prekršajnih i Trgovačkih sudova, pa sada to neću otvarati ali ću ipak predložiti da o tome danas sutra razgovaramo primjerice na tematskoj sjednici Odbora za pravosuđe kako bi vidjeli da li je i na tom području potrebna određena korekcija. Osim navedenog, ovaj zakon je uveo i druge izmjene, odnosno ovaj konačni prijedlog u odnosu na prijedlog koji smo imali u prvom čitanju. Dakle, uvode se Općinski i Prekršajni sud u Velikoj Gorici što je ispravno rješenje, jer osim što se radi o jednom od 10 najvećih gradova u Republici Hrvatskoj, radi se i o sudu koji će pokrivati dobar dio županije koja broji više od 300 tisuća stanovnika. Korigirane su teritorijalne podjele u odnosu na određene sudove, korigirani su rokovi i slično. Ukratko, mi u SDP-u smatramo da se u slučaju ovog zakona radi o dobrom prijedlogu koji će donijeti znatne pomake u kvaliteti rada sudova i zbog toga ga treba podržati. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na set replika. Prvi se javio Furio Radin. Izvolite kolega. **Radin, Furio mi smatramo da ovaj prijedlog vodi samo do ukidanja dugoročno određenih sudova, a da to nisu na djelu poboljšanja nego samo dizanja ruku od nečega što postoji već tradicijski i dugo u Hrvatskoj. Govorit ću o Istri. To nije prvi put da se pokušaju ukinuti, a podcrtat znam da ćete mi odgovoriti da ništa se ne ukida ali se ukida, da će se pokušati ukinuti sudovi koji zapravo vode postupke dvojezično. To se radi o sudovima u Bujama i o sudu u Rovinju. Puno puta sam se protiv toga borio. Nemojte misliti da u Puli da će biti takva atmosfera kao što bi mogla biti ta atmosfera tamo. I ako polazite od činjenice, jer je doista činjenica da se ne vode više predmeti na manjinskom jeziku onda ja ću vam reći zašto se ne vode predmeti na manjinskom jeziku. Jer sudac ne poznaje jezik. Sudac će vam reći trebate prevoditelja, sintetički rečeno. To će reći i Libijcu u Istri ako se slučajno zatekne, to će reći nekome iz Venezuele ili da može imati prevoditelja na španjolski ili iz Brazila za portugalski. To nije dvojezičnost. U manjim sudovima to je ipak drugačije mada ni to nije saživjelo. Umjesto da se ti sudovi poboljšaju, da im se daje mogućnost da imaju suce koji su Talijani, što se tiče Istre, jer toga već odavno nema osim jednoga u Rovinju koji je predsjednik suda ne znam koliko sporova vodi, vodi, umjesto da se poboljša mi idemo na rezanje. Mi to vidimo kao rezanje i naravna stvar da i kao zastupnik talijanske manjine i kao čovjek iz Istre ja neću glasati za taj zakon. **Batinić, Milorad

pripadnik talijanske nacionalne manjine koji sudi u Istri. Tako da to možete i provjeriti. Međutim, ova vaša rasprava me podsjetila na jedan termin iz pravne političke povijesti Velike Britanije, a to su tzv. rotten burrows ili truli okruzi koji su zbog tradicije opstajali iako u tim okruzima više nitko nije živio. I oni su birali svoje zastupnike u Westminister bez obzira na to što je tamo ostalo možda 20 ili 30 birača, a s druge strane susjedno mjesto koje je imalo 500, 600 ili 1000 ili više birača nije imalo prilike izabrati svog predstavnika u Parlament. E sad, što mi imamo u Istri? Imamo niz sudova koji imaju mali broj sudaca i koji imaju velike probleme. Od pitanja uređenosti prostora, od pitanja priljeva predmeta. I sad mi imamo razliku opterećenosti suca u Puli i suca u Rovinju ili suca u Bujama a ne možemo preraspodijeliti te suce među tim sudovima, ne možemo, jer su oni određeni za rad na Općinskom sudu u Puli, Rovinju, Labinu ili tako dalje. Vrijedi za cijelu Hrvatsku. Ovime ćemo na području Istarske županije dobiti jedan sud koji će i dalje imati stalne službe u svim tim mjestima i dalje će u Bujama i u Rovinju stalna služba suditi dvojezično dok god na tim sudovima predmeta ima. Ako predmeta ne bude bilo morat ćemo ih ukinuti. Ali ako predmeta bude i ako priljev naraste, lako će suci iz Pule otići na rad u Buje i obrnuto. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin rekli ste da je u donošenje ovog zakona su bili uključeni svi subjekti na koje se taj zakon odnosi. Ja bih rekao da je ovaj prijedlog zakona dat kao prijedlog svima na koje se odnosi bez neke velike mogućnosti mnogih na koje se odnosi da utječu na njega. Ali upoznati jesu, to je sigurno. Vi ste govorili o reformi, gospodin ministar je govorio o reorganizaciji pa vas tu molim da malo možda pojasnite taj dio je li ovo reforma ili reorganizacija. I ono što mene isto zanima što je sa plaćama ljudi, što je sa plaćama? Govorimo svi o sucima, a ja ću reći što je sa plaćama svih onih ostalih zaposlenih u sudstvu? Da li će ovo ujedinjavanje, grupiranje možda donijeti do toga da će ljudi koji rade u tom sustavu ipak dobiti nešto veće plaće od onih koje sad imaju i koje se čak mogu zvati naknada za dolazak na posao, a ne plaća? Ono što također mislim da nije baš u redu s vaše strane da tako komentirate rekli ste da prestanemo razmišljati samo o svojim gradovima, o svojim sredinama. Pa kako da prestanem razmišljati o svom gradu, o svojoj sredini? Kako da prestanem razmišljati o gradu gdje je 1875. godine ustrojen sud, tadašnjom odlukom zemaljske vlade, gradu u kojem nakon 139 godina Kukuriku vlada ukida sud? Kako da o tome prestanem, o tome ne mogu prestati razmišljati. I nije mi jasno zašto baš mora biti sve u istim gradovima? Zašto nemamo nekakvu koncepciju da ne znam županijski sud bude u jednom gradu, a da općinski bude u nekom drugom gradu. Pa neka bude grupiran. A protočnost državnih službenika unutar sustava se mora napraviti za sve državne službenike, a ne samo za sud. I to je u svakom slučaju pohvalno u ovom dijelu. Ali mora biti generalno za sve. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Grbin. Izvolite. Peđa (SDP)** Poštovani kolega bilo bi mi drago da ste se malo više informirali o ovoj temi prije nego što ste krenuli govoriti. Uvaženi gospodin ministar je saslušao nevjerojatan broj primjedbi, neke sam mu i sam slao, ne samo svoje nego i od nekih sudaca koje osobno poznajem a koji nisu bili zadovoljni rješenjima predloženima u zakonu. I ministar je vjerovali ili ne dobar dio tih primjedbi, odnosno radna ekipa njegova, dobar dio tih primjedbi je prihvatila. Samo znate u čemu je problem, što za jedno rješenje, ajmo govoriti primjerice o sudu u Zagrebu, dobiju različite primjedbe, dobije primjedbu da Zagreb treba podijeliti na više sudova, dobije primjedbu da Zagreb uopće ne treba podijeliti. I sad, unutar svega toga ministarstvo se odlučilo za jedan pristup za jedan pristup različit od onog koji je bio u prvom čitanju. I normalno da oni koji su se zalagali za drugačiji pristup sad nisu zadovoljni, ali saslušati ne znači nužno i prihvatiti. Jer jednostavno sve prijedloge drugih ne možete prihvatiti. U slučaju da samo prepisujete što vam drugi govore, onda ne radite svoj posao, ne upravljate. E sad, rekli ste da od vas tražim da ne razmišljate o svojoj jedinici lokalne samouprave, ne poštovani kolega, ja od vas tražim da ne razmišljate samo o svojoj jedinici lokalne samouprave. Vi Vi ste predsjednik stranke koja za sebe tvrdi da je nacionalna stranka, razmišljajte o interesima čitave Republike Hrvatske, a ne samo grada u kojem živite. Hvala. Uvaženi kolega Grbin, s velikim djelom vaše rasprave se u potpunosti slažem, naročito s onim dijelom, i sad ste završili tu repliku kad ste rekli, ne citiram, nego skraćeno govorim ono što ste vi rekli, svi bi reforme ali nemojte mene reformirati, nemojte dirati u mom dvorištu. Upravo malo prije ova replika koju ste imali s kolegom Hrgom, mi potvrđuje da se trebam i dalje boriti za nespojivosti funkcija u izvornom zakonodavstvu. Ovdje trebamo gledati, slažem se u potpunosti s vama na cjelinu, na funkcioniranje sustava, na sve sudove u Republici Hrvatskoj, od od Državnom sudbenom vijeću, znači u funkcioniranju pravosudnog sustava. Taj sustav ne funkcionira. I građanima u Poreču, i građanima u Valpovu, i Murskom središću, i ne znam u Korčuli će biti bolje ako počne funkcionirati pravosudni sustav. Ako ćemo i dalje braniti samo dva, tri suca tada, a to je maloprije kolega Furio Radin govorio, teško je razumjeti i suce kad hrvatski govore meni koji govorim hrvatski. Kako razumjeti suce koji dvadeset, trideset godina drže u ladicama predmete, kako ih razumjeti? Pa da govore na eskimskom bilo bi isto kao da govore na hrvatskom. To je problem naš. Imamo previše sudaca, treba rezati, treba rezati sudove i spajati službe i polako svoditi na europski prosjek. Ali ne, nemojte dirati Istru, nemojte Međimurje, nemojte ovo, nemojte ono dirati, sve možete samo nas ne dirajte. Ja ću glasat ako mene ne dirati, e pa to, ako je to Hrvatski državni sabor onda nas i nas ne treba.

da ste postigli zavidne rezultate vezano za rješavanje jednog dijela opterećenosti prekršajnih sudova i s tim se apsolutno slažem. Tu ste postigli zavidne rezultate, i ja apsolutno kao oporbena zastupnica nemam problema sa priznanjem toga, dakle sve čestitke. Međutim, praktički ste oslobodili kroz rješavanje jednog dijela prekršajnih sudova oslobodili ste kadrovske kapacitete da mogu biti upotrijebljeni u nekim drugim dijelovima. upravo ovo što ste izlagali, nametnula mi se teza, možda bi je bilo dolje razmišljati o spajanju prekršajnih i općinskih sudova jednostavno ovaj višak kapaciteta, slobodan kapacitet na prekršajnim sudovima upregnuti da funkcioniranja u smislu rješavanja velikih zaostataka predmeta, ne znam u ovrhama ili negdje drugdje, nego ovako ići na radikalno rezanje radikalno rezanje meže sudova bez kozbenefit analize. Evo tu sad gledam kolegu Furija Radina, dakle govorili smo o Rovinju da npr. spojimo prekršajni Sud u Rovinju i općinski sud možda bi bolju učinkovitost samog suda iako ja osobno mislim da je Rovinj jako, jako ažuran sud, posebno mislim na gruntovnicu ali i u drugim dijelovima. Takav primjer možemo, na taj način bi praktički krenuli u ozbiljno rješavanje zaostataka jer vi ne možete povećavati broj sudaca, ne možete povećavati, možete ih samo smanjivati ali ovakvim spajanjem praktički dolazite do jednog velikog kapaciteta koji može odraditi ovaj ključni problem a to su rješavanje predmeta. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Grbin. Poštovana kolegice, evo ja sam već u prvom čitanju oko ovog zakona predložio razmatranje ideje spajanja i prekršajnih i trgovačkih sudova na ovako racionalizirane odnosno okrupljene općinske sudove jer mislim da bi pogotovo nakon ovog smanjenja prilijeva predmeta dio tih sudaca mogao raditi možda i na građanskim predmetima, možda i na kaznenim predmetima. Ali to nije nešto što možemo sada napraviti, nego nešto što tek zahtjeva analizu. Ovo je tek prva godina primjene ovog novog Prekršajnog zakona i ja se nadam da će se pozitivni učinci čak i multiplicirati kroz daljnju primjenu. Tako da ovo što ste govorili to je nešto što bi trebalo razmotriti, evo i danas sam predložio da bi bilo dobro da o tome napravimo jednu zajedničku, odnosno jednu sjednicu Odbora za pravosuđe gdje bi takvu jednu ideju zajedno sa kolegama iz ministarstva mogli razmotriti. Hvala. Hvala vama. Josip Borić replika. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grbin, ja se isto ne mogu složiti s onom vašom rečenicom da ne možemo prestati razmišljati samo o svojim sredinama. Ja ne mogu prestati razmišljati o svom otoku, o svom Rabu jer osjetim dnevno što se događa. Možda je to vama lakše. A prije svega ne mogu vjerovati ni vama ni ministru. A zašto? Jer ste pali na ispitu vjerodostojnosti na onom famoznom Lex Perkoviću. Ovdje ste stajali i lijepo nam govorili da se ništa neće desiti, a skoro smo završili u sankcijama. I sad nam kažete da se ni po ovome ništa neće desiti, a mnogi kažu da je ovo prvi korak do ukidanja općinskih sudova. Zašto bih vam vjerovao? Evo, uvjerite me. Sami suci govore da je dnevni pritisak izvršne vlasti na njih postao nesnošljiv. A što se događa u ruralnim područjima? Ne znam da li pratite. Ukidaju nam željezničke linije, ograničili su nam, nama na otocima, da možemo na kopno samo jedanputa dnevno, možete li to razumjeti, po povlaštenoj cijeni. Zamislite sebe da iz Pule izađete jedanput dnevno besplatno, a da vam drugi put netko to naplati po punoj cijeni. To nam radite. Ukidaju nam benzinske pumpe, ukidaju nam poštu, ukidaju nam poslovnice banaka. Sada čujemo da ćete nam sud pretvoriti u nekakvu službu i trebali bi vam vjerovati da je nećete ukinuti. Na temelju čega? Jednom ukinuto Jednom ukinuto pravo, nikad se više nije vratilo niti za jedne vlasti. I to je pitanje na koje netko treba odgovoriti. Nije mi jasno recimo da predsjednik države šuti na to da mu je 60% stanovništva u ruralnom području obespravljeno, da mu se ukidaju Zakoni o …, o brdsko planinskim područjima sa 01.01., a da pričamo ovdje o nekakvom … glasanju koje će spasiti državu. U ruralnim područjima živi puno više građana. Vidjet ćete kako ćete proći na izborima zbog toga što im radite. Odgovor kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Ja ću se pokušati držati one vaše replike koja se odnosila na pravosuđe. Kolega, sud u Rabu ima opterećenje od preko 1000 predmeta po sucu. A znate zašto? Ima samo jednog suca. Ovom promjenom zakona omogućit će se da se na sud u Rabu koji će funkcionirati kao stalna služba Općinskog suda u Rijeci, … još jedan sudac, a pri tom nećemo morati povećati ukupan broj sudaca, kao što bi sada morali učiniti ako bi takvo što željeli. to su jednostavne brojke. Ne morate vjerovati meni, provjerite podatke o broju predmeta. E, sad spomenuli ste i EU i drago mi je da ste to spomenuli. Hrvatska je tu jedna zanimljiva zemlja za koju s vaše strane sabornice dolazi podatak da ne izvršava svoje obveze unutar EU, da ne implementira europsko zakonodavstvo, ja vam mogu govoriti da to nije istina, možete mi ili ne morate vjerovati, srećom da ja to ne bih morao govoriti, postoji Europska komisija koja izdaje izvješće. Upravo je izdala izvješće o prijenosu direktiva u nacionalno zakonodavstvo i znate koja je Hrvatska po tom izvješću? Znate koja je Hrvatska u EU? Prva. Najažurnija. Ali naravno, o tome vi govoriti nećete, a nećete me sada niti slušati, ali neka, vama na dušu. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I posljednja replika, Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin, spominjali ste među ostalim smanjenje broja predsjednika sudova, dakle Općinskih sa 64, oprostite sa 67 na 24, to sigurno može dovesti do smanjenja troškova, ali sasvim sigurno bi moglo dovesti, ako sve bude išlo po planu, i do dodatnog dobitka u smislu rješavanja, bržeg rješavanja predmeta jer će se očito veći broj sudaca uključiti u procese i to je nešto što je dobro. Ali ste spominjali i nešto o čemu puno puta razgovaramo ovdje, o reformama, nastavak jedne reforme koja je započeta davno i rekli ste dobro poznatu rečenicu, svi bi reforme, ali nitko se ne bi reformirao ili svatko bi reformu, ali ne u svojem dvorištu. To je točno, to je tako bilo i prošlih godina i 2009., 2010., 2011., evo i danas je i kad razgovaramo o racionalizaciji u zdravstvenom sustavu i svim drugim, pa evo do sudbenoga sustava. Međutim, uvijek je odgovornost onih koji su na vlasti, dakle Vlade prije svega i vladajuće većine da zamišljene reforme ako imaju sve pokazatelje da će dovesti državu korak dalje u naravno pozitivnom smislu, da te reforme onda i obave. Hvala. Odgovor, kolega Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Ma prije svega, u pravu ste. Kad govorimo o mjeri ukidanja pojedinih funkcija kao što su funkcije predsjednika sudova, onda je pitanje smanjenja troškova

i računovodstvo i čitav niz drugih službi koje su sada bile dislocirane po svim tim malim sudovima koji su morali za sebe imati svaku od pojedinih službi u cijelosti, što definitivno nije ni racionalno ni funkcionalno. Ali ovaj drugi dio je nešto na što bih se posebno htio osvrnuti. Nismo mi počeli reforme. Sa ovom Vladom, sa ovim ministrom, sa mnom, svijet nit je počeo niti će završiti. Proces reformiranja pravosuđa traje čitav niz godina, sa većim i sa manjim uspjehom. Ja sam u svojem izlaganju govorio i o Zakonu o kaznenom postupku, govorim o 2009. godini, govorio sam i o Zakonu o upravnim sporovima, govorimo o 2010. godini. o 2010. godini. Mi samo korigiramo nešto što nam je ukazao Ustavni sud, nešto što smo sami primijetili, nešto što su primjerice evo ova zadnja izmjena koja je u proceduri što su primijetili suci upravnih sudova. Danas idemo sa ovim zakonom,rekao sam nije on sam po sebi dovoljan, on nije sam po sebi reforma, on je dio jednog velikog sveobuhvatnog reformskog procesa koji bi nas trebao dovesti nadam se nadomak cilju da imamo jedno ažurno, kvalitetno i pravosuđe koje će ustvari biti u službi i građana i trgovačkih društava i cijelog gospodarskog sektora odnosno cijele RH. Nećemo to sami postići, neće to postići ova Vlada, vjerojatno ni ona sljedeća, ni ona iza nje, ali to je ono prema čemu moramo težiti. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a Vesna Sabolić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicom, uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Klub zastupnika HNS-a Liberalnih demokrata u potpunosti se slaže s uvodnim obrazloženjem prijedloga predlagatelja kao i zaključcima matičnog Odbora za pravosuđe i podržat će naravno ovaj Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova u RH. Kao Kao članica Odbora za pravosuđe dijelim stav mojih kolega iz odbora da je predlagatelj odnosno Ministarstvo pravosuđa pred saborske zastupnike dostavilo izbalansiran prijedlog zakona koji predstavlja racionalizaciju ali i reorganizaciju pravosudnog sustava. Bez obzira na početne otpore i unutar sustava i u nekim lokalnim sredinama pa i u ovoj sabornici, mi vjerujemo da ovaj zakon neće izazvati veće prijepore. Razlog tomu su očito dobre komunikacijske vještine timova u Ministarstvu pravosuđa, a prije svega inicijativnost ministarstva. Čuli smo već da je Odbor za pravosuđe bio upoznat s ciljevima još u samom prednacrtu teksta, da su ministar i njegovi suradnici održavali sastanke s čelnicima pravosudnih tijela, s predstavnicima županija i gradova gdje su predstavljali potrebu i prednosti postupaka racionalizacije. Imali su empatiju odnosno sposobnost uživljavanja u situacije lokalnih dionika iako ne volim izraz dionici, ali to je moderan izraz za sve sudionike na koje se odnosi posredno ili neposredno ovaj zakon, a vodili su računa i o geografskim specifičnostima nekih županija kao što je recimo Ličko-senjska ili neki o kojima je danas ovdje bilo riječi, gdje udaljenost od suda ili stalne službe prelazi i stotine kilometara. Međutim znamo da problem nije udaljenosti već u nedostatku javnog prijevoza u tim područjima. Sve to naravno nema nikakve veze s dostupnosti sudova jer se ona ne odnosi na fizičku udaljenost ili brzinu. Ja mogu kazati da postoje velika mjesta ne sela, nego velika mjesta u koja ne dolazi dnevni tisak i to je veliki problem, ali dostupnost sudova bilo je o njoj riječi i mislim da će ovim zakonom se unaprijediti. Nadalje bih morala čestitati ministru na prilagodljivosti kojom su između dva čitanja prihvaćeni razumni prijedlozi iz javne rasprave pa i prijedlozi oporbenih zastupnika, a na kraju i uvjerljivost kojom je ministar kao predstavnik predlagateljice predstavio danas ovaj konačni prijedlog zakona iz kojeg iščitavamo da neće biti odstupanja od postavljenog cilja, a to je poboljšati pravosudne usluge građana stvaranjem moderne, učinkovite i svim građanima dostupne mreže sudova. Sadašnjim stanjem čuli smo nisu zadovoljni ni građani, nisu zadovoljni ni suci, ni sudski službenici, ni namještenici. Vidimo da nije zadovoljna ni Vlada ni resorno ministarstvo. Nitko ili malo tko je zadovoljan iako se reforma provodi još od 2005.godine. Vlada RH tada je usvojila Strategiju reforme pravosuđa s pripadajućim planom djelovanja. Među prioritetima bila je istaknuta i mjera reorganizacije i racionalizacije mreže sudova i državnih odvjetništava. Sama racionalizacija mreže sudova započela je tek 2008.i bila je usmjerena samo na smanjenje broja sudova, a ne i na reorganizaciju sudbene vlasti i zato su izostali očekivani učinci. U 9 godina od početka reforme bilo je za očekivati puno više od kozmetičkih zahvata. Analiza podataka u radu općinskih prekršajnih sudova u protekle dvije godine pokazuje da je unatoč tim mjerama racionalizacije postojeći ustroj sudačke mreže i dalje ne odgovarajući. Stoga je cilj ovog zakona da se u sljedećih godinu i pol s preciznim rokovima uz pomoć modernog informacijskog sustava napravi teritorijalni organizacijski preustroj i preuredi žalbeni postupak koji će onda izazvati niz kvalitativnih promjena kao što su ravnomjerno opterećenje sudaca, brže rješavanje tj. brži i jeftiniji postupak za građane. Neće se više događati da sudac sa tisuću riješenih predmeta ima istu plaću kao i onaj sa 300 ili da se jednostavni predmeti rješavaju ekspresno, a da se komplicirani vuku godinama jer ne nose jednake bodove pa je rad na njima sucima neisplativ. Na ovaj način će se ravnomjerno rasporediti zaostaci u radu i nadam se rješavati po hitnom postupku. Pitanje neujednačene sudske prakse da za potpuno isti slučaj čak i na istim sudovima suci različito presuđuju, a o tome je danas bilo puno govora, pa da nam onda pravda ovisi ustvari o sretnoj zvijezdi ovim zakonom će se bitno popraviti. Novi sustav omogućuje specijalizaciju sudova, ne u smislu stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, barem to nisam nigdje pročitala, već po rješavanju predmeta grupiranjem, rješavanja predmeta iz određene pravne materije, odnosno iz slične ili iste oblasti. Kad sam već spomenula ovo stručno osposobljavanje i usavršavanje, gospodine ministre, znam da nije predmet ovog zakona, no mogao bi biti uvjet za postizanje cilja ovog zakona. Dakle, stručno usavršavanje važna je poluga za stvaranje modernog i učinkovitog sudstva. Bez obzira na Pravosudnu akademiju o kojoj ste govorili, ovom problemu treba posvetiti posebnu pozornost počevši od osiguranja stručne literature, pa do dostupnosti edukacije svim sucima i službenicima sudova. Predviđena reforma će biti uspješna i produktivna samo u onoj mjeri u kojoj je ozračje unutar sustava bude podržavalo. Zato je nužno pored ovog tehničkog i organizacijskog dijela pronaći motivacijski faktor da se podigne onaj sinergijski učinak najvrednijih stručnjaka među sucima ili i sudskim službenicima i namještenicima. Meni se to čini čak i puno važnijim od rješavanja prostornih problema. Postoje strukturni fondovi EU iz kojih se mogu osigurati sredstva za te namjene. A što se tiče pokretljivosti sudskog osoblja zakon predviđa mogućnost svakog predsjednika suda da godišnjim rasporedom poslova raspoređuje suce, službenike, namještenike u ustrojstvene jedinice suda kako ste rekli, pa i zajedničke službe. Te odredbe je nužno uskladiti sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima da se ne bi događali neželjeni premještaji. I taj problem bi trebalo rješavati poticajnim mjerama kao što je na primjer mjera Ministarstva uprave poticanje mobilnosti službenika u javnoj upravi. U obrazloženju prijedloga stoji da će se provedbom zakona ostvariti i uštede radi smanjenja broja zaposlenih kao rezultat prirodnog odljeva piše u obrazloženju. To doista pomalo ružno zvuči. Dakle, zbog odlaska sudaca i službenika i namještenika u mirovinu. Ovdje bih vam morala postaviti dva pitanja gospodine ministre. Prvo, kako to da samo suci nisu imali mogućnost otpremnina za prijevremene mirovine i je li to točno. I drugo, vjerujem da ćete se složiti sa mnom kao što su se i mnogi ovdje složili danas, da je ovo važna reforma od izravnog interesa za sve građane, za sve javne i gospodarske subjekte i na koncu za realizaciju Strategije razvoja Republike Hrvatske koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske. Brzina realizacije projekata i investicija uvelike ovisi o brzini rada sudova, da ne spominjem pitanje iz nadležnosti Trgovačkih sudova i zemljišno-knjižnih odjela itd. Je li moguće osigurati neke povoljnije uvjete i bolje uvjete? Moj stav je da je rješenje u poticanju mobilnosti sudaca i sudskih službenika i namještenika, u omogućavanju bržeg napredovanja, o tome je, istina ste i govorili, u otpremninama i omogućavanju stjecanja drugog dohotka umirovljenicima. Za mnoge javne, pa i državne tvrtke i ustanove našla su se sredstva za otpremnine. Zašto ne i u pravosudnom sustavu? Ja ne mislim da bi takvim poticajima sudovi ostali bez ogromnog znanja i iskustva akumuliranog u iskustvu sudaca u najboljim godinama. Naime, kada bi čak i postojala takva opasnost uvijek postoje modeli i načini da ih se zadrži kao vanjske suradnike, kao savjetnike, kao mentore. Ovo naravno pod uvjetom da se omogući umirovljenicima stjecanje drugog dohotka. Apsolutno pozdravljam predviđene uštede za suđenje u nerazumnom roku. Nevjerojatno zvuči podatak da je Republika Hrvatska od 2011. do 2013. godine građanima isplatila preko 80 i pol milijuna kuna na ime zaštite prava na suđenje u razumnom roku. roku. Je li gospodine ministre se radila analiza ovih odštetnih zahtjeva za sporost sudova i ima li tu nečeg nerazumnog? Iako uvijek treba ponavljati spora pravda je nepravda, ali ima i ona niti se u bolnicu ide po zdravlje, niti u sud po pravdu. Za pravdu se bori upravo ovdje, a na sudovima se bori protiv nepravde. No, da se vratim na sporost i naknade na suđenje u nerazumnom roku. Uvjerena sam da se dobar dio odnosio na radne sporove. Kolega zastupnik je to spomenuo u raspravi i prije i to radne sporove protiv države ili javne vlasti uglavnom. Prošli put sam u ime kluba HNS-a govorila o Zakonu o upravnim sporovima. Bilo vas je ovdje jako malo, jer se rasprava o kaznenom zakonu bila puno zanimljivija i zato je ZUS došao tek na red navečer iza Dnevnika. Zato bih htjela ponoviti. Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o Upravnim sudovima od najšire je važnosti za građane jer uređuje sudski nadzor nad radom uprave, odnosno sudski nadzor nad subjektima javne vlasti. Javna vlast bilo da se radi o lokalnoj, regionalnoj ili državnoj u upravnim postupcima, pa i u upravnom sudovanju gdje bi trebala imati potpuno potpuno ista prava i dužnosti kao i druge pravne osobe nadilazi snagu svih ostalih bilo zbog zakonitih ovlasti, bilo zbog moći, odnosno zbog mogućnosti zlouporabe moći. Zato je važan ovaj sudski nadzor, ali samo ako je brz i efikasan. Zamislite samo koliki su iznosi plaćeni tek za izgubljene sporove kad su ovoliki samo za naknadu za suđenje u nerazumnom roku i sve je išlo iz džepova poreznih obveznika. Poznato je da čak i onda kad je potpuno jasno da će spor izgubiti nositelji javne ili izvršne vlasti vrlo često odugovlače, jer ili nemaju novaca za isplatu svojih dugovanja ili po presudama, ili će doći pred izbore, pa tjeraju sudstvo, tužitelje, vjerovnike da troše svoje vrijeme, snagu i novac poreznih obveznika kako bi spor što duže trajao i to je najskuplje. Oni to mogu jer imaju vlast i moć. Svaka vlast teži održanju i jačanju svoje moći pa i sudbena. To su prirodni društveni procesi, a to onda otvara prostor i mogućnost za zlouporabe činjenjem ili nečinjenjem. Svaka odgovorna vlast, a ovu vlast smatramo vrlo odgovornom, mora imati oruđe za kontrolu i za izdavanje te moći. Jedan od instrumenata kontrole te moći jest brzo, efikasno i kvalitetno sudstvo. Sudstvo koje osigurava zakonitost, jednakopravnost svih građana i pravnu sigurnost. A ključno pitanje za pravnu sigurnost građana jeste efikasna vlast. Zato gospodine ministre prihvaćamo ovaj prijedlog zakona uvjereni da će njegova primjena biti brza i učinkovita. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo još malo vremena pa imamo jednu repliku, Branko Hrg. Hvala lijepa. Poštovana kolegice ne znam stvarno kako to udaljenost, neimanje javnog prijevoza nemaju veze s dostupnošću. Stvarno mi to, nekako tako ste rekli. Pa rekli ste da udaljenost i to što nema javnog prijevoza nemaju veze s dostupnošću građanima sudova, evo da kažemo tako. Pa bih onda ja malo dodao ovdje da mislim da itekako u ova 43 grada i općine gdje se uvodi sada stalna služba, a u drugoj fazi vjerojatno i ukidanje sudova će itekako imati veze sa dostupnošću građanima jer će oni morati putovati. stvarno će imati problema jer neće imati linija s kojima će putovati, i sada nemaju o čemu je govoreno, a to je maloprije kolega iz vašeg koalicijskog kluba Grbin kad je meni odgovarao rekao neka brinem o nekim drugim gradovima ne samo o gradu Križevcima. Naravno, radi se o 43 grada i općine pa onda sve što govorim za svoj grad, govorim dakle i za druge gradove. Opet ste ponovili jednu riječ o kojoj je maloprije bilo govora, vi opet kažete u ime kluba HNS-a kao koalicijskog partnera SDP-a u Kukuriku vladi reforma. Dakle, da li se radi o reformi ili se radi o reorganizaciji što kaže gospodin ministar da to malo razjasnimo i razriješimo. Kažete suci nisu ravnomjerno opterećeni pa treba smanjiti broj sudova. Pa to smo mogli rješavati vjerojatno na neke druge načine. Ne moramo zato smanjivati broj sudova i status sudova ako nisu suci ravnomjerno opterećeni poslom. To se može rješavati na neke druge načine. Vjerojatno u ovima koji se ukidaju ima dosta onih koji su bili dovoljno ravnomjerno opterećeni, a kolateralne žrtve su u krajnjem slučaju u ukupnom nekakvom dijelu reforme ili reorganizacije. I kad govorite o otpremninama za suce, govorili ste samo o otpremninama za suce što apsolutno treba napraviti, da li ste mislili samo na suce ili ste mislili na sve zaposlene u sustavu o kojem govorimo? **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, Hvala i vama. u principu nema nikakve veze s dostupnošću. Možete stvarno biti udaljeni samo 10-ak metara od suda a da pravda bude za vas apsolutno nedostupna. Može biti nedostupna zato što su suci preopterećeni, može biti nedostupna zato što se nekvalitetno sudi. Mi živimo u moderno vrijeme, danas više neće biti potrebno fizički prelaziti udaljenosti, svi ćemo ili većina građana vjerujem u skoro vrijeme, svi građani će biti informatički pismeni i moći ćemo putem modernog informatičkog sustava dostavljati i molbe i žalbe i tužbe na rješavanje. Prema tome, nećemo morati putovati. Gospodin ministar je u svom izlaganju rekao da će biti moguće i videokonferencijski svjedočiti ili biti pozvan. Prema tome, moramo imati otvorene vidike prema suvremenom svijetu, odnosno već sadašnjem svijetu u kojem živimo. Mi smo svi informatički pismeni, važno je da u sva naša mjesta svi imaju Internet. A onda kad bude trebalo, na koncu puno je jednostavnije platiti putne troškove nego imati sudove tamo gdje nećemo imati i vrhunsku kvalitetu. Ono što je bitno to je kvaliteta. Zato govorimo o reorganizaciji, možemo reći i reformi, ali ona kako ju je sami ministar u obrazloženju rekao odnosi se samo na reorganizaciju. Reforme idu postupno, ova traje već osam godina i vjerujem da će u ovu godinu i pol dana ova vlast vrlo